Božo (MOST)** Nastavljamo s radom. Prva točka je: - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka, prvo čitanje, P.Z. broj 69. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen otpremom Sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog rada primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Stjepan Lončarica državni tajnik u MUP-u. Izvolite. … /Govornik isključen./ … konkretne su životne situacije ugroženih osoba kojima prijeti opasnost zbog njihovog sudjelovanja u kaznenom postupku. Institut … identiteta kao jedna od mjera zaštite ugroženih osoba propisana Zakonom o zaštiti svjedoka primjenjuje se iznimno uz odobrenje Povjerenstva za donošenje odluka o uključivanju i prekidu provedbe programa zaštite i to ako su sigurnost ugrožene osobe ne može postići provedbom ostalih mjera zaštite, dakle tjelesne, tehničke zaštite, premještanjem, … prikrivenog identiteta i vlasništva. Prestankom programa zaštite osobe uključene u program izjašnjava se o pitanju zadržavanja novog promijenjenog identiteta. Međutim u slučaju primjene mjere prikrivanja identiteta koja nema za posljedicu stvarnu izmjenu osobnih podataka, prestankom programa zaštite prestaje i primjena ove mjere, a isprave izdane u svrhu prikrivanja identiteta osobe obligatorno se oduzimaju. U provedbi mjere prikrivanja identiteta pokazalo se potrebnim predvidjeti mogućnost trajnog zadržavanja prikrivenog identiteta štićene osobe i nakon prestanka programa zaštite. Dakle oduzimanje isprava s prikrivenim identitetom osobi koja je primjerice duže vrijeme u nekoj državi imala reguliran boravak, zdravstveno osiguranje, školovanje, zaposlenje, mirovinski staž, sklapane ugovore, pravne poslove, zaključila brak i slično predstavlja znatnu povredu ljudskih prava te osobe. Kako bi se štićenoj osobi moglo omogućiti zadržavanje prikrivenog identiteta i nakon prestanka programa zaštite sada više ne kao mjera zaštite, valjalo je dopuniti Zakon o zaštiti svjedoka dodavanjem novog članka 40.a u poglavlju 9, prestanak i prekid programa zaštite. Dopunom zakona predviđa se da opravdanost zahtjeva za trajno zadržavanje prethodno korištenog prikrivenog identiteta procjenjuje povjerenstvo na isti način kao što se čini u slučaju donošenja odluke o primjeni mjere promjene identiteta. Ukratko, predlagatelj smatra ovim samo unapređuje postojeći normativni okvir da se tim osobama ugroženim zbog sudjelovanja u kaznenom postupku daju dodatna jamstva za suradnju sa tijelima progona, sve u cilju i u konačnosti kako bi kazneni progon bio što učinkovitiji. Zahvaljujem.

nekakva poboljšanja vezano za zaštitu svjedoka, ali da li ste promišljali poučeni iskustvom iz bliže povijesti da osoba koja svjedoči u određenom predmetu koji je se dogodio u vrijeme dok je ta osoba bila državni dužnosnik ne bude uopće zaštićeni svjedok? Ja mislim da ste me razumjeli na pitanje. Dakle ponovit ću još jednom. Osoba koje je svjedok, a svjedoči na djela koja su se dogodila dok je ta svjedok bio državni dužnosnik ne bi trebala po meni biti zaštićeni svjedok. A svjedoci smo tome u najbližoj povijesti što se događalo u RH iz nekih predmeta. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolege zastupnici par riječi i komentar na ove izmjene zakona. Svaka država mora osigurati prikladnu i učinkovitu zaštitu svjedoka prije, tijekom i nakon suđenja kad nadležan tijela to smatraju potrebnim. Zakon o zaštiti svjedoka ima za cilj omogućiti trajnu zaštitu osoba koje kao svjedoci sudjeluju u kaznenom postupku i svojim iskazima omogućavaju kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela. Primjena ovog zakona dugoročno treba omogućiti efikasniji progon počinitelja kaznenih djela naročito nakon organiziranog kriminala ali i drugih kaznenih djela gdje postoji opasnost zastrašivanja svjedoka i onemogućavanja vođenja kaznenih postupaka kroz institute kroz institute zaštite ugroženih svjedoka sve dok traje opasnost i ugroza. Svjedoci kojima nije pružna prikladna zaštita biti će zbog straha skloni promijeniti sadržaj svog iskaza na način koji je povoljniji za počinitelja i zato ih moram zaštitit. Dakle 2003. godine donesen je Zakon o zaštiti svjedoka a pri izradi Zakona o zaštiti svjedoka uzeta je u obzir Rezolucija o zaštiti svjedoka u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala od 23. studenog 1995. godine. I zakon je dosada imamo samo jednu izmjenu 2011. godine radi preciznijeg normiranja određenih proceduralnih pitanja koja su se tijekom njegove primjene pokazala kao nedostatno uređena. I to znači da je ovaj zakon već tada bio dobro napisan. Dakle ovim zakonom su propisane mjere kojima se osigurava zaštita svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u kaznenim postupcima koji se vode u pravosudnim institucijama na razini države. Zakonom se uređuju uvjeti i postupci za pružanje zaštite i pomoći ugroženima ugroženima i njima bliskim osobama koje su izložene ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, tjelesnu nepovredivost, slobodu ili imovinu većeg opsega zbog iskazivanja u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv RH, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, organiziranog kriminaliteta te za koja se prema zakonu može izreći kazna od 5 ili teža kazna. Dakle, rijetke izmjene ovog zakona govore jasno o tome kao što sam rekla da je dobro napisan i jasno su definirale sve moguće situacije koje se mogu javiti i tijekom njegove primjene. Pa bi samo rekla da je točno definirano u njemu tko je to zapravo ugrožena osoba, bliska osoba svjedoku koja se isto uključuje, zatim uključena osoba, što je to jedinica za zaštitu svjedoka kao jedna posebna organizacijska cjelina u sastavu ravnateljstva policije zadužena za provođenje zaštite, za program zaštite i naposljetku povjerenstvo kao tijelo koje je ovlašteno za donošenje odluke o uključivanju i prekidu provedbe programa zaštite te drugih poslova određenih ovim zakonom. To povjerenstvo je jasno strukturirano, ima 5 članova i sastav čine predstavnik Vrhovnog suda RH, predstavnik državnog odvjetništva, predstavnik uprave za zatvorski sustav ministarstva i predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova te rukovoditelj jedinice za zaštitu. Što je to jedinica za zaštitu? Ona provodi i organizira program zaštite, njezina uloga je da provodi i organizira hitne mjere, te obavlja sve druge poslove vezane za zaštitu ugroženih osoba, odlučuje o vrsti mjere koja će se povoditi i sve osim mjere promjene identiteta. Dakle promjenu identiteta nadležno je provesti samo povjerenstvo. Što je to ugrožena osoba? Ona je svjedok ili druga osoba čije uključenje u program zaštite opravdano zbog vjerojatnosti ugrožavanja života, zdravlja, tjelesne nepovredivosti, slobode ili imovine većeg opsega poradi važnosti njihovih saznanja za kazneni postupak. I tako članak 17. točno definira koje mjera ta zaštićena osoba treba, može dobiti a tu su tjelesna i tehnička zaštita, premještanje mjere prikrivanja identiteta i vlasništva, četvrto promjene identiteta kao što sam rekla donosi odluku samo povjerenstvo. Cilj sviju ovih mjera koje su propisane ovim zakonom je zaštita svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u cilju zaštite identiteta svjedoka te drugih podataka i informacija koje bi mogle upućivati na identitet svjedoka kao i zaštite ugroženih svjedoka od uznemiravanja, zbunjivanja i negativnog psihološkog utjecaja. Stoga su ovim zakonom definirane i mjere koje se u sudskim procesima osigurava kao što su i psihološka, socijalna i stručna zaštita koja je svjedocima pod prijetnjom i ugroženim svjedocima je potrebna. Toliko o zakonu koji je trenutno na snazi. A o izmjeni ću samo nadopuniti. Ovim zakonom podiže se još više razina zaštite osobnih ljudskih prava osoba koje su bile uključene u program zaštite svjedoka, promjena identiteta kao mjera zaštite sukladno zakonu može se primijeniti primijeniti samo iznimno. Osobi za koju je svrhovita bila primjena mjere prekrivanja identiteta nakon izlaska iz programa zaštite svjedoka oduzimaju se isprave izdane u svrhu prikrivanja identiteta. Tako je bilo dosada. Ova osoba i članovi njegove obitelji u pravilu će biti nastanjeni u drugoj državi gdje borave duže vrijeme. U toj sredini s prekrivenim identitetom kreirali su svoj životni prostor, sklopili poznanstva ili pak brak, zaposlili se a i djeca, rodila su se djeca ponekad u tim brakovima, dakle osim svjedoka postoje i druge osobe, postoje i određene obveze koje ta osoba u toj novoj sredini ostvarila svojim radom, nekretnine koje su kupili. Dakle sve to se dešava sa prikrivenim identitetom. Tim osobama mora se dati mogućnost da u slučajevima kada je to opravdano trajno zadrže svoj novi identitet. Ovim izmjenama to je i omogućeno na njihov zahtjev a ne samo po samostalnoj odluci povjerenstva. Dakle jedinica za zaštitu mora od … osobe zatražiti sada pisanim putem da se izjasni o trajnom zadržavanju identiteta koji joj je ranije dodijeljen i da se izjasni da li želi taj prikriveni identitet zadržati a povjerenstvo je obavezno prije toga utvrditi eventualne objektivne zapreke. Time se onemogućava da jedinica za zaštitu prema vlastitoj procjeni kao dosada zahtjeve prosljeđuje ili ne. U dosadašnjem radu u predmetima gdje se kao svjedoci pojavljuju osobe koje svjedoče uz mjere zaštite iskustva su pokazala na određene poteškoće sa kojima se odjel susreće i ovo je jedna bila od njih, znači koja se sada implementira u ovaj zakon. Ali one se i u buduće trebaju pomno

Također poteškoća na čijem otklanjanju treba intenzivno raditi je i neadekvatna tehnička i materijalna opremljenost za kvalitetno provođenje poslova i zadaća vezanih u zaštitu svjedoka. Cijenjene kolege, svi smo svjesni da kvalitetno procesuiranje izuzetno složenih predmeta kao što su predmeti ratnih zločina i predmeti organiziranog kriminala nije moguće učiniti bez kvalitetne primjene i instituta zaštite svjedoka. Zbog toga se nadam da ćemo u budućnosti razmjenom iskustva na domaćem i međunarodnom planu postići što kvalitetniju legislativu kojom ćemo postići kvalitetnije i efikasnije provođenje mjera zaštite svjedoka u sudskim postupcima. Hvala. Hvala vama. Zastupnik Tomislav Panenić javio se za repliku. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala predsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Strenja-Linić, ja sigurno dijelim sa vama stajalište da zakonski prijedlog ima svoju kvalitetu, da vidimo da izmjene samog zakona ne dosežu dubinski, znači on kao takav je usklađen dobrim dijelom sa praksom koju imamo. Međutim, trebamo se vratiti na upravo te svjedoke, na našu nedavnu prošlost ja bih rekao na vrijeme Domovinskog rata. Kako mi te svjedoke štitimo? Ne samo da li su oni zaštićeni što se tiče njihovog života ili mogućih problema nego isto tako da li mi njih ohrabrujemo da oni ulaze u postupke u kojima će dokazati da zapravo u ovoj državi štite se zločinci, a ne svjedoci. Mi imamo brojne primjere gdje nam prigovaraju žene koje su na žalost u ovome ratu bile silovane, da moraju ulicom šetat kraj svojih krvnika, na sudu dali su iskaz koji ne vrijedi. Netko je na žalost rekao nije samo oprost na sudjelovanje u ratu, nego isto tako oprost i na puno teže. I mi gubimo dignitet upravo rata na tome da kao država se ne postavljamo prema problemu sa kojima su se oni susretali. Viđamo takve situacije dnevno. Ti ljudi nisu sankcionirani, a naši svjedoci su obeshrabreni i oni nemaju hrabrosti ni da iziđu, a onda ovaj zakon koliko god bio kvalitetan na žalost ni ne primjenjuje se jer nema osnove za to. Ako bismo otišli nešto i dalje vidimo da isto tako i brojni kriminalci i osobe koje su bile za vrijeme komunističke vladavine visoko pozicionirani postali su cijenjeni članovi ovoga društva. I kad govorimo o lustraciji kako ćemo govoriti ako takve osobe nema snage, nema snage kod svjedoka, nemamo mi snage kao društvo i nemaju svjedoci snage da se suprotstave i ukažu na zločine koje su radili i da postanemo država u kojoj ćemo napokon sankcionirati zločince, a ne samo štitit svjedoke. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, zastupnica Ines Strenja Linić. **Strenja, Ines (MOST)** Poštovani kolega Panenić slažem se sa vama. Mislim da kvaliteta zakona, da je kvaliteta zakona dobra i da zapravo trebamo poticati da naše Državno odvjetništvo ga koristi u svom radu i dobro procjenjuje od slučaja do slučaja, i slučajeva na današnji dan je godišnjica ubojstva jedne mlade obitelji u Erveniku kraj Knina, gdje su čak i srpske snage zapravo bile zgrožene to što je ta četveročlana mlada obitelj poklana. Čak su ih i oni zatvorili i na kraju su oni i procesuirani, ali su sada slobodni, prebjegli su na drugu stranu, procesuirani, nisu odslužili kazne, sada su slobodni u Srbiji. Zna se točno jer su tad bili dali iskaze i to govori zapravo da naše sudstvo još uvijek će imati dugo, dugo procese koji su se dešavali i imati repove iz rata, za ratne zločine koji će biti nekažnjeni i na to nećemo moći utjecati. Kvaliteta zakona zapravo treba omogućavati. Ovo je kvalitetan zakon samo mora biti oružje Državnom odvjetništvu kako bi što kvalitetnije pripremalo ove predmete. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e također se javio za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas se pred nama nalazi vrlo važan zakon, a to je Zakon o zaštiti svjedoka. Njegova važnost višestruka je iz razloga jer na njemu počiva gotovo cijeli pravosudni sustav, a osobito postupanja po Kaznenom zakonu bez kojih u stvari ne bismo uopće mogli imati osude u većini slučajeva. I problem dakle svjedočenja je problem pravosuđa u cjelini, problem pravednosti. Evo na samom uvodu možemo odmah konstatirati statističke podatke da čak 25% kaznenih djela nije procesuirano iz razloga jer se svjedoci boje svjedočiti a osobito u slučajevima ubojstava, razbojništava, silovanja i nekih drugih djela. Znači, ¼ kaznenih djela ostaje bez sankcije upravo zbog, dakle straha koji osjećaju svjedoci. tu se iskazuje jasna potreba da država zaštiti svjedoke, odnosno da onaj koji je u prilici svjedočiti zna da ima potpunu sigurnost da ima potpunu sigurnost za ono što će iznijeti pred javnošću, odnosno pred pravosudnim programima. Između ostaloga pokazalo se da je jedna trećina svjedoka izložena prijetnjama, znači prijetnje su stvarne, a da je više od pola svjedoka osjeća strah zbog svojega svjedočenja, ne samo za sebe nego da osjećaju strah i za svoje obitelji. Posebno želim ovdje istaknuti slučajeve ratnih zločina i posebno ovdje želim istaknuti slučajeve tzv. organiziranoga kriminala odnosno zločinačkih organizacija u pravnom smislu. I mi smo imali slučajeve proteklih godina, proteklo desetljeće da su se javljali tzv. pokajnici koji su bili spremni svjedočiti o kriminalnim organizacijama da su čak i svjedočili na sudu, davali iskaze da bi onda do kraja postupka promijenili iskaz dijametralno suprotan od onoga što su govorili, štoviše da su iskaze u cijelosti povlačile. A te iskaze su u cijelosti povlačili iz razloga jer su shvatili da im država ne pruža dovoljnu zaštiti. I praktički je ispadalo da su pravosudni organi i kriminalci na istoj strani, što svakako nije dobro. Ovaj zakon, ova izmjena zakona koju danas imamo pred sobom dodatno štiti svjedoka na način da mu omogućava da zadrži prikriveni identitet, što znači ako je netko promijenio ime i prezime, daje mu se mogućnost da taj identitet zadrži do kraja života radi zaštite, ali ne dozvoljava mu da zadrži zaštitu državnih organa do kraja života. Znači on nema pravo na zaštitu trajno, a u mnogim državama Europe i izvan Europe, dozvoljava se zaštićenom svjedoku da trajno uživa zaštitu države. Znači ponavljam još jednom, zaštita je privremena, a ovaj zakon sada omogućava da ako promijeni identitet da onda taj identitet zadrži, ali ne i nekakvu stvarni fizički nadzor nad onim što se dešava zaštićenom svjedoku. Također bih htio napomenuti ovu praksu tzv. pokajnika, da u jednoj zločinačkoj organizaciji svi mogu biti pokajnici, ali ne može biti šef zločinačke organizacije pokajnik. Znači onaj koji je najodgovorniji njemu se ne daje mogućnost da bude pokajnik, a to se isto u razvijenim zemljama dozvoljava i onda se ta osoba mora boriti praktički na život i smrt čak i onda ako bi htjela sudjelovati u razotkrivanju zločina jer joj jednostavno zakon ne dopušta da se pokaje za svoja djela. Također bi htio napomenuti da u Kaznenom zakonu zastrašivanje svjedoka praktički ne podrazumijeva nikakve sankcije. Znači ako neko zastrašuje svjedoka, ako mu prijeti, zaštićenog svjedoka, on može dobiti između tri mjeseca i tri godine zatvora. I sada si zamislite, ako je netko osuđen za višestruko ubojstvo i zna da mu prijeti 30 godina zatvora, a on ako zastrašuje svjedoka će dobiti tri mjeseca zatvora ili šest mjeseci zatvora za to kazneno djelo, pa njemu se itekako isplati zastrašivati svjedoka. Znači to je ustvari ta odredba Kaznenoga zakona potiče zločince da zastrašuju svjedoke. I s te strane bi trebalo razmisliti kada se raspravlja o institutu zaštićenih svjedoka da se ova odredba Kaznenoga zakona pooštri da prijetnje zaštićenim svjedocima budu strožije sankcionirane kako se ne bi isplatilo da to rade kriminalci. Također bi htio napomenuti kada govorimo o zaštićenim svjedocima da Hrvatska između ostaloga nema niti zakon o tzv. zviždačima, ima ga npr. čak i BiH, a mi ga a mi ga nemamo. Znači kod nas ljudi koji svjedoče o korupciji, koji svjedoče o kriminalu u državnim institucijama ili recimo u politici, ni na koji način nisu zaštićene. Imamo primjera, ne znam svi znate od najistaknutijeg Vesne Balenović pa nadalje da su ti ljudi koji su htjeli svjedočiti o kriminalu na kraju sami bili progonjeni, njih se progonilo, a ne one o kojima su oni htjeli svjedočiti. I trebamo li se onda čuditi da imamo korupciju, da imamo mito, trebamo li se čuditi da imamo sivu ekonomiju, da nitko ne želi ništa prijavljivati jer ljudi jednostavno znaju da će samim time i ne doprinijeti boljitku društva što bi trebali nego će sami sebe i svoju obitelji izložiti strašnim neugodnostima. Iz toga razloga mi definitivno podržavamo ovu izmjenu članka ona ide u korist zaštite svjedoka, ali smatramo da je nedovoljna i nadamo se da će u narednim mjesecima djelovanja ovoga Visokoga doma doći novi zakonski prijedlozi koji će dodatno štititi svjedoke u obavljanju časne dužnosti, a ta časna dužnost je razotkrivanje kriminala i postizanje pravednosti u društvu. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bunjcu. Za repliku se javio Stevo Culej. Poštovani predsjedniče. Kolega Bunjac upravu ste, kod nas je jako veliki problem, problem svjedočenja. Kako će svjedočiti onaj koji ima neke spoznaje o kriminalu, o silovanju kako kažete, o ubojstvu, o zločinu kojemu je on svjedočio u nekome vremenu, u nekome mjestu, u nekome selu, u Borovu Selu. Oni koji su vidjeli kroz ključanice u osnovnoj školi u Borovu Selu i kada su vidjeli kako je ubijen Hrvat, suprug Srpkinje iz Borova Sela kako su odvezeni na splav u maticu Dunava 28 leševa bačeno u maticu Dunava i da je šef teritorijalne obrane Radenko Alavanja koji je tada bio tamo alfa i omega života i smrti na kraju na našem sudu u Osijeku oslobođen zbog nedostatka dokaza. Kako će prijaviti to što je vidio policajcu Radetu, Manetu, Jovi ili ne znam kojem kad je on zapovjednik stanice u Vukovaru? Kako će on to napraviti kad ga od Srbije dijeli samo 300, 400 metara Dunava gdje svaki kriminalac može skuterom doći, odradit ga i vratit se? Ili da nazove mene i kaže Stevo svaka tebi čast ali ja to tebi ne mogu reći, ja znam šta je bilo tamo. Pa 58 kaznenih prijava sam podnio, jer imate uopće svjedočanstva koliko imamo zaštićenih svjedoka iz Podunavlja? Ni jednog, neće se nikad ni jedan javiti dok su kriminalci na slobodi, u policiji i u pravosuđu i nema gdje ih nema. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Zastupniče Culej, u svakom slučaju pitanje ratnih zločina je najosjetljivije pitanje kada se radi o programu zaštićenih svjedoka. Hrvatska, programi zaštićenih svjedoka nisu povijesno gledano stari zakoni, oni su se ustvari pojavili tek negdje krajem 19. stoljeća zbog potrebe zaštite svjedoka koji su svjedočili protiv Ku Klux Klan. U hrvatsko pravosuđe uvedeni su relativno nedavno i na njima treba poraditi. U Hrvatskoj postoji jedinica za zaštitu svjedoka kojoj je to jedini posao znači da osigura svjedocima potpunu potpunu zaštitu, zaštitu integriteta ali napominjem još jednom znači da ta, u Hrvatskoj nije moguće dobiti trajnu zaštiti. Znači u Hrvatskoj je moguće dobiti zaštitu samo na jedan određeni rok i nakon toga je ponovno svjedok prepušten praktički samozaštiti, sad se ovo pokušava s tim identitetom na neki način regulirati barem u jednoj mjeri ali ta mjera nije dovoljna. I ja mogu razumjeti i znam također iz svoje struke da je nekim ljudima i 50 i 60 godina nakon što su se neki zločini dogodili bilo premalo da bi oni o tome govorili. Tolika je razina njihovoga straha. I ponavljam još jednom bez zaštite svjedoka ne možemo očekivati da ćemo dobiti kvalitetan pravosudni sustav, da ćemo dobiti pravednost i da ćemo se na koncu konca suočiti sa istinom jer traume vrlo se važno suočiti sa istinom kako se traume ne bi prenosile sa generacije na generaciju a znamo da se trauma može prenijeti čak kroz tri generacije i to onda definitivno ima velike posljedice na društvo u cjelini. Hvala Za sudjelovanje u raspravi prijavio se Klub zastupnika SDP-a. U njihovo ime zastupnik Orsat Miljenić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine pomoćniče ministra, kolegice i kolege vrlo kratko. Dakle ovo je prijedlog izmjene zakona koje ćemo kao klub podržati. Mislimo da je ova promjena više nego dobro došla. Naime, bez svjedoka nema pravde, bez svjedoka nema suđenja, bez svjedoka nema uvođenja reda u ovoj zemlji, ne samo u ovoj zemlji nego bilo gdje drugdje. Svjedoci su osobe koje su često, prečesto pogotovo kad se radi o organiziranom kriminalu i tu su najugroženiji izloženi ne samo prijetnjama nego i stvarnim fizičkim ugrozama, ugrozama, znači napadima, potencijalno oni riskiraju nekad i svoj život da bi pomogli ostvarenju pravde. I to su ljudi kojima mi kao društvo trebamo dati i omogućit sve što možemo da bi oni mogli funkcionirati u tome. Postoje naravno dva mehanizma ako govorimo o identitetu. Dakle jedno je ono kad vi dajete nekome fizičku zaštitu, međutim to je kratkotrajno i tu možete štititi do jedne mjere. Drugo je promjena identiteta, trajna promjena i to je krajnja mjera na koju se i mnogi svjedoci ne odlučuju lako jer to nije lako, idete iz svoje sredine, odlazite obično u neku drugu zemlju. To se inače rješava bilateralnim ugovorima s pojedinim zemljama i to dobro funkcionira. Mi u više godina primjene tog instituta nemao incidenata i imamo riješenu stvar, dobro funkcionira. Ovo što se sada ovdje predviđa je jedna vrlo dobro izmjena. Meni je drago što je do nje došlo jer se u praksi primijetilo upravo to, nekom kom je privremeno dan drugi identitet, školuje se, funkcionira na određeni način ali ne želi ni sam trajnu promjenu, želi još neko vrijeme da se to produži i to je dobro, i to je dobro da se radi jer ćemo s tim poslati još jednu dodatnu poruku. Ovdje moramo također biti jasni da se s ovim usklađujemo i s nekim drugim zemljama s kojima mi bilateralno surađujemo upravo na ovom planu jer to je bitno. Vi dajete nekom drugom zaštitu da bi neko drugi dao vašem svjedoku zaštitu i morate funkcionirati po istim pravilima. Tako da svakako jedan prijedlog koji je više nego dobro došao, mi ga podržavamo i sve što bude u ovom smjeru kod zaštite svjedoka tu smo i podržat ćemo. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imao dvije replike. Jedna je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Gospodine Miljeniću pitanje učinkovitosti Zakona o zaštiti svjedoka do sada. Jer mi na žalost živimo u sustavu gdje ratni zločini, evo danas je godišnjica u Erveniku kraj Knina, jednog bestijalnog zločina rezervista JNA gdje je zgrožena bila čak i milicija SAO krajine. I sad ti bestijalno koji su pobili obitelj, djecu, oca i majku u najsvirepiji način, na kraju su ih zapalili. To je nezapamćen događaj, znači na današnji dan. Danas su ti četnici, zločinci u Srbiji. Ali je činjenica da naše društvo je štitilo takve očito jer su na slobodi, dok su se na tisuće dokumenata tajnih u Haag slalo a vi ste bili na čelu ureda vladinoga koja je jedina mogla bit za suradnju sa Haagom, koja je mogla davati dokumentaciju. Prema Haagu na tisuće dokumenata iz vladinoga ureda je otišlo u Haag iz predsjedničkoga ureda na stotine tisuća i i štiteći, proganjajući hrvatske branitelje na taj način a štiteći ratne zločince koji i danas hodaju po Vukovaru, one koji su silovali, oni koji su palili tu je problem. Problem je selektivnosti i zaštite onih koji su radili ratne zločine na teritoriju RH. Hvala lijepo. Ovo je naravno bilo dobrim dijelom izvan teme, ali ja ću to dopuštati jednostavno zato jer se ne sjećam da je itko stao u obranu kad sam se striktno pridržavao teme. Sad ću dopuštati da se razgovara o bilo čemu, pa vjerujem da će onda biti puno konstruktivniji rad Sabora. Izvolite, odgovor uvaženog zastupnika Orsata Miljenića. **Miljenić, Orsat (SDP)** Gospodine predsjedavajući, ja se potpuno slažem i mislim da je dobro pustiti izvan teme, jer jesu teme o kojima treba i ne treba striktno predsjedati. Tako mi je drago što je kolega otvorio. Da, slažem se, svaki zločin treba kazniti tu sam prvi za to. Prvi sam inzistirao na tome i sve što sam mogao radit do sada u tom smjeru sam radio. Što se tiče zaštite svjedoka one nisu neposredno povezani sa ovim što ste vi rekao, dakle ova tema sada. Ali točno je, naša Vlada je u više navrata inzistirala i kod Državnog odvjetništva upravo na to da se progone ratni zločini. Imat ćemo tu izvješće glavnog državnog odvjetnika i to je jedno dobro pitanje koje treba postavit zašto jesu, zašto nisu. Vi znate da smo mi i u odnosu na ono što je počinjeno iz Srbije vrlo čvrsto se postavili za razliku od Vlada koje su išle iza nas inzistirali na tome da i Republika Srbija neće ići dalje u europske integracije dok ne počne progoniti, ne samo usklađivati svoje zakonodavstvo, nego da progoni vrh JNA, državni vrh upravo na tome. Ja sam sam na tome inzistirao. Vrlo ružno sam bio kvalificiran s druge strane, dakle upravo iz Republike Srbije i to je to, tu se slažem sa vama. Na tom treba inzistirat. Što se tiče dokumenata u moje vrijeme dok sam bio predstojnik ureda da, dio dokumenata je otišao, otišao je po proceduri, otišlo je ono što je dekvalificirano bilo i na način na koji je trebao ići na tom i u svakom drugom. Međutim na žalost, prije i poslije su dokumenti išli mimo procedure, dakle u doba drugih Vlada ali to je možda jedno pitanje koje nije dobro sad ovdje otvarat. Možemo posebno o tome razgovarat. Ja iza svakog tog stojim. Svaki je bio deklasificiran, svaki je bio sukladno zakonu. Što je bilo prije to se nije smjelo, što je bilo poslije bilo je još gore. Poslije su išla i uhićenja i jedna tako neću reći jednu riječ, ali skidanje nečega pred haškim sudom da je to bilo vrlo ružno. Ali to je bilo nakon 2004. godine. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Steve Culeja. **Culej, Stevo (HDZ)** Ja ću ostati u temi, ne daj Bože da skrenem s nje. Gospodinu Miljaniću moralnoj vertikali u ovoj priči u pravosuđu, daj mi recite kad već štitite svjedoke da li ste zaštitili žrtvu obiteljskoga nasilja, da li ste to nekome proslijedili dalje jednog vašeg kolege što ste prikrili naravno. Da li ste u tom slučaju bili na strani žrtve i njezinoga svjedočenja, nasilja uperenog prema njoj. Da li se slučaj Pajčić zaboravili. Vaš kolega, tu nema ga, Ranko Ostojić koji je jako dobro upoznat sa tim slučajem on je zaštitio ne svjedoke koji su svjedočili kako je Pajčić stradao, nego je sam insinuirao, izmišljao rakiju i sve ostalo, da je razlog što je on preminuo i zaštitio je Sabadoša, policajca neću mu ići u korijene tko je, šta je i čiji je i kaki je i šta su njegovi počinili u prošlom ratu. Zaštitio je dakle onoga koji je sprječavao pomoć Pajčiću kojemu je zdrobljena glava na ulici pred policijskom stanicom u Vukovaru. Točno postoji snimak, slika gdje on se drži za pištolj desnom rukom i lijevom rukom sprječava pomoć Pajčić Pajčić dole u toj pozi koji krvari. Znači imate dvije stvari, ja ne znam u kojoj ste bili uspješniji, ali rezultati su vidljivi. Jedna žrtva je probana ušutkat, druga je ušutkana. Znači, štitite dalje Savadoša i žrtva je žrtva, a zločinac je zločinac. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče u ministarstvu. Evo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice dat izlaganje vezano za dopunu Zakona o zaštiti svjedoka i odmah na početku kao i ostali klubovi koji su do sada bili i klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovu dopunu zakona. Gledajući normativni okvir koji imamo danas vezano za Zakon o zaštiti svjedoka mislim da normativni okvir je u redu. Mislim da i institucionalni okvir također funkcionira. ako krenemo prvo od definicije što je to svjedok to je osoba koja ima saznanja o nekom događaju i ta saznanja su važna u određenom postupku. Ovdje se govori to su oni najteži postupci kazneni radi kaznenih djela organiziranog kriminala, radi kaznenih djela protiv sloboda protiv sloboda zajamčenih međunarodnim pravom, protiv oni kaznenih djela za koje je zapriječena kazna iznad pet godina zatvora i naravno onih kaznenih djela protiv RH. Iznimno je važno u tim kaznenim djelima u postupcima koja se zapravo provode u odnosu na ta djela doći do istine, sankcionirati one koji su počinili takva djela. Svega toga ne može biti ako nisu provedeni dokazi i svega toga ne može biti ako nemamo svjedoke koji imaju saznanja i koji imaju hrabrosti iskazati to u postupku pred sudovima. Da bi imali hrabrosti naravno da mora i država stati iza njih i naravno da država mora nuditi određena jamstva i garancije tim ljudima koji će stati pred sud, ne samo stat pred sud nego koji će i stat protiv nekih skupina ljudi koji će se suprotstaviti njihovom djelovanju jer vrlo često je to neugodno i sami iskaz na sudu jel propituju vas na jedan neugodan način, možda i državni odvjetnik, pa na neugodan način i obrana, pa i sud. Svjedočio sam tome vrlo često da tim ljudima nije lako. Međutim u ovakvim djelima gdje se ide protiv organiziranog kriminala, protiv određenih skupina možete misliti šta te ljude čeka poslije. I zato postoji ovaj Zakon o zaštiti svjedoka koji nudi određene mjere zaštite, one prve znači sama tjelesna i tehnička zaštita, zatim premještaj ako je to potrebno u neke druge sredine, privremena promjena identiteta i trajna promjena identiteta. Zamislite koja je to zapravo situacija kada čovjek mora mijenja svoj identitet da bi opstao zato što je svjedočio, zato što je doprinijelo da dođe do istine u određenom postupku, da neka skupina bude sankcionirana i da neka skupina bude osuđena. Ja moram reći da su ove izmjene zakona, ove dopune zakona koje se nude da su dobrodošle jer sadržaj da budem ono što bi se reklo potpredsjedniče, direktno u temi, ove promjene koje se ovdje nude one nude način da onaj tko je u postupku i koji je prihvatio mjeru privremene promjene identiteta da mu se omogućava kada te mjere prestanu da on uđe u onaj postupak da mu identitet može biti trajno promijenjen jer u tom procesu i tom vremenu privremene promjene identiteta dogodile su se neke stvari u životu da se on više ne može vratiti na ono staro. Ako bismo gledali sa pozicije Ustava sve je to skupa iznimno teško, međutim ovo su zaista oni specifični alati koje država nudi kako bi se borila protiv organiziranog kriminala i protiv onih najtežih djela. Zato su svjedoci koji su obuhvaćeni ovim mjerama iznimno važni i potrebno je poduzeti sve da oni takve iskaze daju. Naravno u cijelosti nudi i ona druga ona druga rješenja, ne smije to neko zlorabiti. Pa kaže kada se ide u promjenu identiteta mora se voditi računa i o tome da ako je taj dužan nekim trećim osobama da je kod prije promjene identiteta dužan podmiriti obveze, ne smije nitko u cijelom tom postupku biti oštećen. Jako je važno da institucije koje brinu o ovome funkcioniraju, to je ona jedinica koja provodi mjere zaštite, a koja je organizirana unutar MUP-a da funkcionira, da funkcionira, da su u okviru te jedinice stručni, kvalitetni ljudi koji mogu to provoditi što danas takva situacija i je. Jadno je da imamo i povjerenstvo koje donosi odluku o na prijedlog ovlaštenih predlagatelja i vidimo da je to povjerenstvo sastavljeno od onih ljudi tako da kažem koji čine i dolaze iz državnog odvjetništva koji su zamjenici glavnog državnog odvjetništva, dolaze ljudi suci Vrhovnog suda, dakle koji su suci unutar Vrhovnog suda i radi se o stručnim ljudima koji sasvim sigurno mogu donesti odluke koje su tu relevantne i koje su tu Treba voditi računa da ne bi dolazilo do raznoraznih zlouporaba. Sve ovo što su neke kolege i u svojim pojedinačnim raspravama dovodili dovodili u pitanje, da se ide prema nekim svjedocima, da ih se stišće i pritišće da kažu ovako ili onako ili iskažu ovako ili onako takve stvari u državnom odvjetništvu ne bi se sasvim sigurno smjele događati. Ako bilo tko ima kakvih saznanja mislim da na to treba reagirati da treba sustav od takvih stvari osloboditi, takve stvari iz sustava treba očistiti. Ovo je jedna pretpostavka, možda mala pretpostavka, da nam sustav bolje djeluje i da nam borba protiv korupcije bude bitno bolja nego što je to danas. Ja moram reći bio sam u nekoliko emisija i pred medijima gdje su mi postavljali pitanja da se stječe dojam da u RH polako u onoj borbi protiv korupcije, da polako usporavamo, da nismo više tako uvjerljivi. Vidjeli smo i zadnja istraživanja Transparency Internationala koja su za prošlu godinu nas malo spustili za dva boda u odnosu na godinu dana prije. neko bi rekao i mogao bi relativizirati bod više ili manje, sve je to stvar percepcije, sve je to stvar dojma, nema tu nekakvih konkretnih činjenica. Međutim, istina je da smo kao društvo ja bih rekao itekako frustrirani ponajviše vezano uz sankcioniranje ratnih zločina. Mislim da tu brojne žrtve u Domovinskom ratu nisu doživjele satisfakciju. I iako smo kao društvo frustrirani jel to vidimo iz dana u dan, a na koncu i u raspravama u ovom Saboru, vidimo da također nisu sankcionirane one nepravilnosti koje su se dogodile u pretvorbi i privatizaciji. Na tome treba ustrajavati i svi ti i takvi postupci, bez svjedoka, bez onih kvalitetnih alata koji nam u postupku stoje na raspolaganju teško ih je dokazati. evo mi podržavamo ovaj zakon što u svojoj dopuni nudi, a to je da neko tko je stavio tako da kažem sebe i svoj život na dispoziciju u RH da svjedoči protiv neke skupine koja se bavi organiziranim kriminalom ili protiv nekih ljudi koji su zapravo nasrnuli na slobode, prava koja su zajamčena i Ustavom RH i i međunarodnim pravom ili neki koji su svoje djelovanje uperili protiv RH stoga podržavamo sve one aktivnosti koje takve ljude trebaju zaštititi. I stoga klub HDZ-a će naravno podržati

dugogodišnji dužnosnik i dosta dobro pratiti i kao pravnik, kao bivši ministar i ovu tematiku zaštićenih svjedoka i ove zakonske izmjene govorite da su dobre i naravno složio bi se, međutim šta je u stvarnosti i dosadašnji zakon da li je, koji su učinci uopće Zakona zaštićenih svjedoka u našemu društvu kad mi promatramo iz aspekta, spomenuli ste ratne zločine, evo sutra je godišnjica miniranja brane Peruča koja bi bila najveći zločin poslije 2. svjetskog rata, čak ni Hitler nije minirao brane gdje bi cijeli cetinski kraj stradao i Omiš, bio bio bi ekocid pa čak Mladiću Ratku koji ima snimak gdje je rekao da će on minirati temeljito to u Haagu to nije dostavljeno kao dokaz. Jednostavno najveći pokušaj ekocida, nego sama sreća je spasila, brana je minirana šta nije se dogodio taj događaj. Sutra je godišnjica koji bi bio i ekocid i genocid nezapamćenih razmjera. Znači naše pravosuđe, naše institucije ne sankcioniraju to, tj. te dokaze koje imamo nisu dostavili Haagu dok naši, silovatelji naših žena, ubojice, kriminalci u Domovinskom ratu sa srbočetničke strane danas slobodno šeću i ne samo što šeću nego mi dozvoljavamo otvaranje poglavlja 23. Srbiji pristupanju EU i ostavljamo im pravnu jurisdikciju nad našim braniteljima šta je katastrofa. To trebamo hitno zaustaviti. To su problemi a ovo učinci zaštićenih svjedoka, ovo je meni drago numerički, a koliki su učinci u društvu trebalo bi vidjeti. Hvala lijepo. Hvala. I to je dosta odudaralo od teme ali kao što sam rekao dopustit ću slobodu. Odgovor na repliku, oprostite, odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. Kolega Bulj već sam i ja u svom uvodom izlaganju rekao da postoje dvije frustracije u cijelom društvu a to je zapravo nesankcioniranje ratnih zločina i to što brojne žrtve zapravo nisu dobile satisfakciju. To je stvar zapravo funkcioniranja točno ste to primijetili naših državnih tijela i definitivno je da treba raditi na tome. Ovaj zakon jest jedan iskorak koji nam normativni okvir čini bolji da što je moguće više zaštiti svjedoke kako bi i u takvim postupcima između ostalog iskazivali. pregovaračkog poglavlja 23. koje je otvorila Srbija i Europska komisija hrvatski stav je tu jasan, nema zatvaranja poglavlja 23. ukoliko se u ovom segmentu ne naprave, ne koraci naprijed a to znači i stavljanje van snage onog zakona koji je omogućio regionalnu jurisdikciju Republici Srbiji a naravno i ukoliko oni ne pokažu zapravo svoj stav prema ratnim zločinima iako u njihovom pravosuđu ne bude sankcioniranja i ne bude osuđujućih presuda. Ja vrlo dobro znam šta smo mi prošli dok smo otvarali i zatvarali poglavlje 23., koja smo mjerila morali dosegnut a nema razloga da mi zapravo imamo bitno ikakav drugačiji stav prema drugoj strani. Oni moraju dokazati da su pravna država, oni moraju kroz taj stav o pravnoj državi dokazati kakav je njihov stav o ratnim zločinima koje su njihovi građani i državljani počinili na teritoriju RH i jedino na taj način kada dosegnu tu određenu razinu e tada mi možemo reći vi ste zaslužili biti u društvu članica EU jer ste i vi postali pravna država. A tu je stav ja mislim RH jasan. Hvala. Steve Culeja. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kao član Odbora za pravosuđe na jednome odboru iznio sam slučaj izvjesnoga žrtve ali i svjedoka Ilije Šamukića. Na moje svjedočenje kolega moj pretpostavljeni kao bi se reklo u tom odboru je rekao da li je ta žrtva i svjedok, da je bio suvisao? Jest i ta žrtva i taj svjedok bio je jako suvisao u trenutku kada mi je iznio svoje svjedočenje pred svjedocima u vinkovačkoj bolnici gdje je operirao srce. Naime, radi se o slučaju Ilije Šamukića mirnom Hrvatu koji je zbog neimaštine i besparice da bi svojoj djeci omogućio bolji život prodao svoju kuću u Ivankovu i kupio kuću u većinski naseljenom selu sa sa Srbima u Pačetinu pored Vukovara. Živio je sam bez obitelji, bez ikoga samo sa prijateljima koji su ga obilazili, donijeli mu potrepštine jer nije se baš snašao u tom selu. I tako je on za našu „Oluju“ izvjesio hrvatsku zastavu ponosan na svoju kuću ipak i on je u Hrvatskoj, sretan je zbog „Oluje“, zbog oslobođenja. Tu istu noć mještani su se okupili ispred trgovine i dogovorili, raspravljali moraju ići malo ustašu upozoriti. tada im je prišao jedan osvjedočeni iz rata dragovoljac i rekao je to ću ja riješiti nećete vi to djeco riješiti. Otišao je, zapalili su mu zastavu, odnijeli su je sa cijelim tim štapom na kojem je i bila, donio je dokaz u centar sela da vide ti njegovi. Nakon toga tu istu noć sa sprejom su mu napisali na kuću seli se ustašo, 4s. Nakon toga taj naš Hrvat je prijavio to policiji i došla je policija, policija je odvela njega na ispitivanje, na poligrafe, morao je crtati sto puta 4s, seli se ustašo, ovo je Srbija da bi se dokazalo da je on taj koji je sam sebi to napravio kako bi oni. U svjedočenju i u sudskom postupku je ovaj priznao da je on njemu upravo zapalio zastavu i da je rekao to što je rekao i da su oni koji su bili tamo isto su svjedočili protiv njega. Nadalje se dogodilo to, uslijed svega toga pretumbavanja između policije, sudova … …/Upadica Reiner: Hvala./… Jesam pretjero? Hvala. Odgovora nema. Sad prelazimo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče. Zakonu o zaštititi svjedoka i njegovim izmjenama apsolutno sam na stavu toga da bez svjedoka nema niti pravde, niti reda u državni, niti efikasnog pravosuđa koje na žalost po općem stavu u Republici Hrvatskoj, a i mojem osobnom u ovom trenutku u Hrvatskoj nemamo. Situacija koja je danas u Hrvatskoj govori o tome da se sporim i presporim koracima ide prema naprijed, a uzrok toga je najviše

na neki način zacementirali smo jednu situaciju koja se na žalost ispravlja još i dan danas. Ono šta odmah želim reći da sam apsolutno za izmjenu ovog zakona i za još veće standarde, odnosno jače standarde i pomoć onima koji su spremni pokazati kriminal, korupciju i na taj način doprinijeti tome da Hrvatska bude uređenija zemlja, izložiti se i mislim da do sada ovaj zakon nije niti dovoljno konzumiran. Jer kad vidimo koliko imamo ljudi koji su u sustavu tog, to je naravno tajan podatak, ali nisu velike brojke kada gledamo standarde sa drugim zemljama u Hrvatskoj se malo ljudi odlučuje na taj način dati iskaz. I sa te strane moramo napraviti sve što možemo kako bi ljudi u biti se ohrabrili i davali iskaze, jer jedino tako možemo, ne prevenirati, prevenirati buduće slučaje, ali osuditi slučajeve kriminala koji su se desili. Sa te strane molim sve u hrvatskoj sabornici da ukoliko imaju informacija da ne govore općenito, nego da prijave. Znači, nije dobro govoriti o nečemu zbog političkih razloga i u pravilu nekonkretno i na taj način stvarati dojam da u Hrvatskoj ne možemo procesuirati neke ljude koji su optuženi za kriminal koji ne zastarijeva. Znači to nije u zastari. Ako se zna da je netko napravio nešto nečasno bilo kada, a pogotovo u Domovinskom ratu ta osoba mora završiti pred licem pravde i ta osoba mora završiti u zatvoru kako je regulirao hrvatski zakon. Tako da ste strne molim i one zastupnike koji su evo već u nekoliko navrata na taj način reagirali da pomognu pravdi da ti ljudi završe konačno tamo gdje im je mjesto, a mjesto im je u zatvoru. govore načelno, a opet ne dešava se ništa. U Hrvatskoj je pravda jako spora, na žalost još uvijek jedan egzaktni primjer koji bi možda da je Zakon o zaštiti svjedoka bio bolje i jače davao potporu svjedocima u RH možemo vidjeti ovih dana kada se pokrenulo ponovno suđenje oko FIMI Medie predsjedniku bivšem HDZ-a Sanaderu i HDZ-u šta na žalost Hrvatska radiotelevizija sustavno ignorira. Znači u prilozima na televiziji nećete vidjeti da je HDZ ponovno na optuženičkoj klupi nego samo Sanader kao da je čovjek bio Pale sam na svijetu. I sa stre strane od 2010. kad je krenuo taj slučaj mi smo 7 godina iza toga presude pravomoćne, a još bitnije novca koji je tada ukraden od hrvatskih građana kroz javne tvrtke nema. 7 godina. Vrhovni sud je ukinuo presudu za najveću korupcijsku aferu u hrvatskoj politici FIMI Mediu. 70 milijuna kuna je pokradeno iz javnih tvrtka za vrijeme HDZ-ove Vlade. 24 milijuna kuna je završio u HDZ-u, ljudi su bili dobili presudu i Vrhovni sud je ukinuo presudu. Znate zbog čega? Zbog toga što Barišić, gospodin Barišić tadašnji financijski tajnik HDZ-a nije odgovarao u procesu na pitanja obrane. Znači, nije htio odgovarati. I na taj način je srušena presuda i vratilo se sve na početak. I sada se postavlja pitanje zbog čega su kolega Barišić, gospodin Barišić, gospođe Pavošević i Nevenka Jurak koje su bile uključene u to organizirano izvlačenje novca iz javnih poduzeća od strane HDZ-a sve promijenile iskaz. Svi su sad rekli da se sad ne osjećaju više krivi i idemo ispočetka. Pravimo se Toše, a svi znamo šta se tada dešavalo i na koji način se dešavalo. I gospodin Barišić, odnosno njegove obrana ili tko već govore nešto u poluslužbenim informacijama, nešto u službenim, da je razlog promjene njegovog iskaza zbog toga šta iz HDZ-a uporno tvrde je on lažao o financiranju HDZ-ovih kampanja, da laže o financiranju. Znači, to je također jedan način pritiska na svjedoke i da govore iz HDZ-a pazite ovo da je Sanader tada to radio iz funkcije predsjednika Vlade, a ne predsjednika HDZ-a. Znači to je poruka HDZ-a. Nije novac izvlačen iz javnih tvrtki, iz javnih poduzeća sa strane HDZ-a i Sanadera iz pozicije predsjednika stranke nego predsjednika Vlade RH. E sada ako se na tome temelji obrana, ako se na tome temelje iskazi članova HDZ-a da žele Sanadera maknuti od HDZ-a i da nije taj sustav korupcijski koji je po meni počivao na tome da se u javnim poduzećima stavljaju poslušni ljudi koji će izvlačiti novac za stranku onda zbilja ne znam šta je logično više u RH. I činjenica je da je HDZ također dobio presudu koja je također pala u sklopu presude Sanaderu činjenica je da u ovom trenutku HDZ uopće ne razmišlja o tome da treba vratiti 24 milijuna koje su tada izvučeni iz javnih poduzeća. I dok god mi ne raščistimo takve stvari iz svoje prošlosti, nažalost koruptivne prošlosti u RH nećemo moći efikasno se s time boriti u budućnosti. I možda da smo imali efikasniji Zakon o zaštiti svjedoka, možda se gospodin Barišić, gospođa Jurak, gospođa Jurak, gospođa Pavošević ne bi sada toliko dijametralno u svojim iskazima okrenuli. Ovo je nešto šta možda evo danas pošto je ovaj tjedan pokrenuto suđenje HDZ-u i Sanaderu u slučaju FIMI Media, možda je jedna od tema koja bi pomogla da pravda konačno nakon sedam godina, pazite svi znaju u Hrvatskoj šta se dešavalo, kako je izvlačen novac, mi nakon sedam godina se ponovo vraćamo na početak. I pitanje je kada će pravomoćna presuda biti i kada će konačno HDZ tih 24 milijuna kuna i pet milijuna kazne koje je sud presudio vratiti hrvatskim građanima šta im je oteto prije deset godina. Sa te strane ljudi mogu odmahivati rukom, smijati to je nebitno, vidim da misle ljudi neka voda teče, to je u stilu ovoga što radi kolega Plenković, nije bitno kakav je skandal, ti šuti, nemoj odgovarati proći će i neće se niko na to obazirati. I mi smo tu naravno u poziciji da upozorimo da je u Hrvatskoj još uvijek pravda prespora, ali još uvijek se nadamo da je pravda dostižna. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. I vi ste svjesni da ste govorili dobrim dijelom gotovo sve izvan teme, ali kada sam dopustio drugima onda naravno sam to dopustio i vama. Ima više replike pa sada evo prva će biti ona uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani podpredsjedniče, kolegice i kolege. Pravda je spora ali je dostižna. Ja ću se sjetiti jednog premijera, Zorana Milanovića koji je štiteći ubojice Hrvata diljem svijeta koji su u Münchenu dokazuju svoju krivicu, poznati slučaj lex Perković. Sjetite se Perković, Mustač, Sindičić, ovaj, onaj, Bruno Bušić, Đureković sve one … koji su oni išli po svijetu ubojice jugoslavenske UDBA-e i ubijali naše Hrvate i neko ih je štitio ovdje u Hrvatskoj. Tko? Lex Perković. To je taj vaš doprinos pravdi, istini, čemu? A ako ćemo o zaštiti svjedoka, ispričat ću vam slučaj gospodina da ga ne bih ja prokazao, ali reći ću Krmpotića jer ste ga vi prokazali, niste ga zaštitili, čovjeka koji je svjedok u slučaju lex Perković koji je tražio zaštitu od naše hrvatske policije i pravosuđa, da ga zaštite jer mu je već bilo provaljeno u garažu dole i na zadnji ulaz. Išao sam ja provjeriti mada vi niste, jer taj isti Krmpotić je bio utemeljitelj hrvatske policije u Šimunskoj devedesetih i on nije zaštićen u svojoj domovini. Od koga? Od onih kojima bi bila želja da nestane Krmpotića pa da nema ko svjedočiti u slučaju lex Perkovića. Zar smo dotle došli? Dotle smo se spustili? Šta je sljedeće ja vas pitam, gdje su svi ti kosturi koji će još ispast? Pa otvorite te ormare dajte da vidimo, suočimo se s prošlošću. Idemo u budućnost. Svi pričamo o nekoj budućnosti, evo zbog ove djece koja nam odlaze. Otiće i oni van pa neka vide tko je šta napravio i šta se sve desilo u ovoj državi. Pričamo tu finoću, floskule.

kako bi rekao slobodan način izražavanja, teško ga je slijediti u toku misli, tako da zbuni čovjeka prilikom replike. Ali što se tiče ovih tema preporučio bi mu da pogleda u knjige ili dokumente koje je pisao njegov stranački bivši kolega utemeljitelj HDZ-a Josip Manolić pa će vidjeti kako je, nije to moj pa on je utemeljio vašu stranku. Molim vas, ipak nećemo baš dobacivati iz klupa jel. **Maras, Gordan (SDP)** Ovo je fakat smiješno. Kaže Culej to je tvoj udbaš. A udbaša je vjerojatno u HDZ-u više nego što SDP-u u ovom trenutku ima članova. Pogledajte samo, dajte pozovite čovjeka Manolića na kavu, popričajte, sve će vam objasniti. To je čovjek koji je utemeljio vašu stranku. Ja vas molim nemojte radi ozbiljnosti i sebe, nemojte više tako replicirati. Znači Perković ima zasluge HDZ i predsjednik pokojni Tuđman je to je njegov najbliži suradnik bio devedesetih godina. Pa nemojte koristiti neke stvari ispadate vi neozbiljni. Evo ja vas molim radi vas, radi vašeg digniteta. Hvala vam lijepo. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Maras, složio bih se s vama da pravosuđe ne funkcionira. Kazali ste da ovdje zastupnici koji znaju za neko kazneno djelo da prijave ili ratni zločin. I složio bi se s vama. Pa tako sam ja prije 6, 7 godina prijavio ratno profiterstvo u Sinju prvo najveće gdje je novac za oružje namijenjen Cetinskoj krajini prispio u džepove tajkuna koji danas ima carstva i koji uredno funkcioniraju i danas su ugledni članovi ovoga društva. Državno odvjetništvo govori da je već postupak proveden ali nigdje toga novac. Pazite novac za obranu Cetinske krajine 90.te godine kad nije bilo puške, kad nije bilo ničega. Kad je bila najveća agresija na području, spremala se na području RH. Govorite Govorite o pravosuđu, slažem se, kažete da nije dobro, katastrofalno. Vidimo samo kakav je Ustavni sud i kako ste ga izabrali to sve govori, vidimo o presudi tj. odluci u slučaju premijera bivšega Sanadera. zaista pravosuđe kaže da samo 90.te nije bio dobro. Pa jer vi zaboravljate koliko je bilo i prije u totalitarnom režimu komunističkom koliko je bilo zločina, koliko je bilo stvari, ubojstava, pa zaista Lex Perković bez obzira nije trebao hrvatskoj državi. Zbog čega? Zato što je čovjek Đureković ubijen. Znači imamo zločinca i mi smo se samo osramotili pošto ste vi štitili, vaša Vlada gospodina Perkovića, Mustaća tj. sve udbaše koje su provodile, To je jedan od najgorih poruka ne samo hrvatskoj nego svjetskoj javnosti gdje smo htjeli štititi zločince a nismo stali u obranu žrtava kao što je pokojni Đureković. I zaista trebamo mijenjati stvari. Zaštićeni svjedoci su dobro,

Pošto ja nisam spominjao ove slučajeve nego gospodin Culej, ali moj odgovor na repliku bi se mogao slično kao i njemu odnositi na vas. Vašu stranku je 90.tih osnivao taj Manolić, ne vi ste bili u HDZ-u i zašto niste onda protiv tih udbaša reagirali nego ste surađivali s Manolićem i sa ovim kak se zove Perkoviće? Zašto ste onda surađivali s Perkovićem i Manolićem 90.tih? Evo mene to zanima, ja sam tada imao 16 godina 90.te a vi ste bili uključeni u obranu Hrvatske, zašto ste surađivali sa Manolićem i i Perkovićem? Evo to bi recimo ja vama pitanje mogao postaviti kao što ste vi meni postavili pitanje da sam ja štitio Perkovića. Ali zašto si ti Miro surađivao s Perkovićem? Jesi, jesi pa to je rekao pokojni predsjednik Tuđman, to je rekao Manolić koji je tada bio predsjednik Vlade, Sabora i svega. Surađivao si i s Perkovićem i sa Manolićem Pa zašto si surađivao s Perkovićem i Manolićem Miro reci nam, to nas zanima. A ono što sam rekao ako imaš, ako imate pardon mi smo si ovako malo dobri ovdje pa onda sam prešao na ti, ako imate informacije i ovoga što ste prijavili za ratno profiterstvo ja ću vam se prvi pridružiti kada ovdje državni odvjetnik dođe i pitajte ga tamo konkretan slučaj kao što ću i ja pitati ako nisam zadovoljan sa nekim stvarima koje sam ja prijavio. Znači to je način da mi istjeramo pravdu na čistac i to je naša pozicija ovdje koju imamo u Saboru. A ja bi još jednu stvar vas upozorio, sada u ovom trenutku pravosuđe i odgovornost u vezi pravosuđa je na leđima MOST-a, ministar za pravosuđe je iz MOST-a. Molim vas napravite nešto i pokažite kako ste vi iz MOST-a efikasni. Želim to vidjeti za 2,3 godine. Hvala vam lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Poštovani potpredsjedniče, kolege pa mislim da smo izašli iz teme i danas ovdje ali mislim da je to sloboda zastupnika da pričaju i šire od onoga što je tema. Možemo mi napisati najbolji Zakon o zaštiti svjedoka kada je ovo pitanje puno kompleksnije od toga. Ja vas pitam tko danas se želi odlučiti biti svjedok u nekom bitnom suđenju za RH ili nekakvom velikom mafijaškom obračunu ukradu novce u policiji, u centrali policije nestanu novci, cure nam informacije iz ureda predsjednice, cure nam iz Vlade, cure nam iz DORH-a pa ja vas pitam tko želi biti svjedok kad je svjestan da danas ko je moćan može dobiti informaciju iz svake od onih institucija koje bi trebale u biti i štititi tog svjedoka. Danas se polako guši sloboda govora, uvodi se nekakav strah pa evo i nama zastupnicima se na neki način poručuje nekoliko dana da izlazimo iz teme, da ne možemo govoriti o nekim stvarima gdje te slobode polako nestaju. To sve što mi danas ovdje radimo i kako se ponašamo i kako se djeluje i na zastupnike to se sve odnosi i na ljude koji će danas sutra biti svjedoci ili su u nekim procesima već jesu. Nažalost ti ljudi nemaju da ukoliko svjedoče da će stvarno biti zaštićeni i da će to njihove svjedočanstvo pomoći nekome a da oni neće nakon toga nastradati. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor uvaženog Gordana Marasa. da FIMI MEDIJ traje od 2010. da su članovi HDZ-a gospodin Barišić, gospođa Pavošević i gospođa Nevenka Jurak na sudu prije 3, 4 godine objašnjavali kako se izvlačio novac iz javnih poduzeća, kako se trošio u HDZ-u plaćali su se dužnosnici HDZ-a na crno, trošio se keš na sve strane i odjednom sada nakon 3 godine iskazi promijenjeni, više nitko nije izvlačio, nitko nije trošio. Kako je to moguće? Ja to mogu objasniti jedino pritiskom. Kakvim pritiskom? E to ne znam. Mogu pretpostaviti, ali ne znam. I nije mi jasno zbog čega nismo imali i stali u zaštitu tih ljudi da se ta korupcija do kraja istjera u RH. Jer kada HDZ govori da je Sanader to radio iz pozicije predsjednika Vlade, a ne predsjednika HDZ-a onda on jasno poručuje Nevenki Jurak, Barišiću i Pavošević gledajte šta, pazite šta pričate jer to nije bio HDZ. HDZ ne može na taj način biti optužen. 24 milijuna HDZ ne misli vratiti iako su potrošeni u koruptivnim namjerama i izvlačeni iz javnih poduzeća i zbog toga treba inzistirati na zaštiti svjedoka i zbog toga treba dati veću podršku svima koji se žele boriti u budućnosti protiv korupcije. Hvala lijepa. Hvala. I vaš odgovor na repliku naravno izašao kompletno iz teme, ali ponavljam vrlo smo liberalni danas. Evo sljedeća replika biti će uvaženog Tomislava Klarića. Izvolite. Uvaženi kolega Maras, u vašoj raspravi me obradovala vaša izjava gdje ste rekli da želite da se otvore, istraže sva koruptivna i kriminalna djela iz naše prošlosti. Tu se sto postotno slažem sa vama. Budući da je jedina kriminalna organizacija koja je djelovala na ovim našim prostorima 70 godina, koja je birala ljude bez kazne, koja je ljudima uzimala zemljište, eksproprirala, koja je radila civilne zločine na našim prostorima, a nikad nije procesuirana ni kažnjena. A budući da je vaša partija njen pravni slijednik. Pitam vas da li ćete se založit da se konačno predaju ti ključevi, otvore da se točno zna koji su to i vaši prethodnici vaše partije u našim redovima HDZ-a i koji su nama nanijeli štetu da se i oni procesuiraju.

18. Pa zašto niste otvorili arhive? Pa ja vas molim otvorite arhive! Otvorite arhive, donesite zakon da sve mora biti vidljivo. Zašto to što stopirate evo sad ste ponovno u godinu i nešto dana u poziciji. Otvorite arhive molim vas u ime Steve Culeja i Mire Bulja. Molim vas otvorite arhive. Želim ja to vidjeti. I onda bi možda, znate šta bi onda možda vidjeli? Da je 80000 članova SKH devedesete prešlo u HDZ. Zamislite onda koga bi tamo našli? Koliko HDZ-ovaca bi tamo našli. Pa u biti, vi skrivate te arhive gospodine Klarić. Ne želite da se vidi tko je sve u HDZ-u istaknuti član, a tko je prije 90-te bio uključen u ove radnje protiv kojih se toliko žestoko bori vaš kolega Culej. I on sam nije svjestan toga. Radi Culeja otvorite arhive, da vidi s kim je u stranci. Molim vas to gospodine Klarić. 18 godina, 18 godina imate to priliku napraviti, niste napravili i nemojte molim vas to više spominjati. Ja se za to zalažem da se sve u ovoj Hrvatskoj raščisti, a vi 18 godina ništa ne radite. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedniče Reiner. Pa htio bih reći da, sjećam se kada je svojedobno HDZ pričao o borbi protiv korupcije, pa tako i kada čujem da HDZ se bavi zaštitom svjedoka ne mogu kako bih to rekao a da se ne zapitam što je bilo sa svjedocima sa suđenja HDZ-u. Prije ne tako dugo vrijeme oni ne samo da su se sjećali svog kriminala kojeg su radili u HDZ-u nego su čak davali izjave za medije. Znači istupali su putem medija i govorili ja se kajem zbog toga jer sam za HDZ izvlačio novac. i što se događalo? Kako je suđenje odmicalo na osnovu iskaza tih svjedoka to nisu bili nebitni ljudi. Ja ću vam navesti tko su bili ti svjedoci koji po mom suđenju trebaju zaštitu. Znači radilo se o Mladenu Barišiću vašem donedavnom rizničaru. Nevenki Jurak vlasnici FIMI Medie preko koje ste izvukli sve te milijuna, a koje do današnjeg dana u državnu kasu niste vratili dame i gospodo. I Branke Pavošević, bivše blagajnice. Ona je imala knjigu gdje ste se vi potpisivali jedan za drugim, pa su neki tvrdili da se nisu potpisivali, pa su bila grafološka vještačenja i utvrdilo se da jeste baš vi gospodo iz HDZ-a potpisivali izvlačenje milijuna iz državne kase i zato ste bili osuđeni. Ali što se dogodilo dalje? Kao i Ratko Maček također je svjedočio protiv svoje vlastite stranke. Međutim, dolazimo do presude Vrhovnog suda i presuda HDZ-u pada, HDZ više ne mora vratiti 24 milijuna kuna koje ste izvukli iz državnog proračuna. I za razliku od djece koja gladuju u školama, za razliku od njih vi ste dame i gospodo plaćali skupe dostave cateringa na sjednice vašeg predsjedništva sa novcem kojeg ste opljačkali od sirotinje. I što se događa? Ponavlja se suđenje i odjedanput se postavlja pitanje što je sa svjedocima? Odjedanput svi svjedoci koji su u prvom suđenju živopisno opisivali, davali dokaze kojima su vas teško okrivljavali odjedanput oni se više ničeg ne sjećaju. Oni se ne smatraju krivima, oni više ne priznaju krivnju. Ono javno kajanje putem medija, skrušenost zamijenila je amnezija. I ja vas pitam kako je moguće da baš svi svjedoci koji su vas je li teretili su odjedanput promijenili iskaze, a da pritiska nije bilo. Ja vam garantiram dame i gospodo Nisu se oni sami dosjetili toga da mijenjaju iskaze, netko im je sugerirao da to naprave, a ja mogu pretpostaviti i ko. Kada imate suđenje svjedoke protiv nekoga onda je logično da taj neko utječe na svjedoke. Mi znamo ko je taj netko oni su svjedočili protiv HDZ-a dame i gospodo. I što se dogodilo? Moja pretpostavaka je da ste im vi zaprijetili i rekli sve što si govorio na sudu moraš povuć, presuda u ponovljenom suđenju kako se kaže ono iz druge sreće, mora pasti, mora pasti, HDZ mora biti oslobođen, Sanader mora biti oslobođen. A zašto vam to govorim? Kada sam bio kod Dinka Cvitana glavnog državnog odvjetnika pitao sam ga zašto se meni politički montiraju optužnice, zbog čega se meni sudi, zbog grafita, a vidimo u vašem slučaju sve presude padaju, Ustavni, Vrhovni sud svi idu vama niz dlaku i on meni kaže Ivane moj Sanader neće biti nikada osuđen, nikada. Ja sam tada pitao gospodina Civitana, čemu onda sva ta farsa, čemu to suđenje? Zašto se milijuni proračunskih troše? On je meni rekao, ne znam, veli moraš pitati nekog drugog. I ovo sve što vi radite danas, jučer i što ste radili svo ovo proteklo vrijeme je jedna najobičnija farsa gdje se daje ljudima ovim mladim ljudima i starijim ljudima privid, pazit misao, privid da se kriminal kažnjava. Privid da postoji pravna država, privid da će pravda biti zadovoljena. Međutim, to je sve bila laž. Oni koji su pokrali državu, pokrali novac, zna se iz koje su stranke bili, oni protiv kojih su postojali svjedoci i dolazi nikada neće dame i gospodo biti osuđeni, nikada. Znači vi i HDZ nikada nećete biti osuđeni jer ste vi ti koji kontrolirate sudove, vi ste ti koji utječete na svjedoke i taj novac tih 24 milijuna kuna nikada nećete vratiti. Međutim, za razliku od vas, pas Medo je bio osuđen on je kriv. Zašto je on kriv, a vi niste krivi? A vi ste sto puta, tisuću puta, milijun puta da ne kažem gori od tog psa Mede. A pazite ovo što radite koji je vrhunac cinizma, vi koji ste sve to radili, radite montiranu optužnicu protiv mene, idete mi skidati imunitet, sudite mi zbog grafita. I na tom suđenu protiv mene ja sam siguran da za razliku od suđenja vama svjedoci neće mijenjati iskaze, da svjedoci policajci neće reći, ne sjećam se jesam li vidio gospodina Pernara da šara grafite, ne sjećam se da sam ga tamo zatekao u to i to vrijeme. Zašto recimo svjedoci na suđenju u vašoj organizaciji neće mijenjati iskaz kada se meni sudi, a kada se vama sudi onda odjedanput svi svjedoci mijenjaju iskaz. I onda nam vi licemjerno tu govorite kako svjedoke treba zaštititi da bi se kriminal kaznio. Ja sada to slušam i pitam se jel vi mislite na svjedoke protiv mene? Možda mislite da tim policajcima treba zaštita, status zaštićenih svjedoka koji će protiv mene svjedočiti. Ja mislim da bi status zaštićenih svjedoka trebalo dati upravo vašim bivšim članovima do jučerašnjim koji su svjedočili protiv vas, a koji su pod garantiram vam pritiskom na nagovor. A pazite znaju svi u HDZ-u tko izađe iz HDZ-a ko se odmetne znaju što ga čega, znaju što ga čega dame i gospodo jer ste okrutni prema svima koji se odmetnuo od vas. I apeliram ovom prilikom na vašu savjest da pozovete javno, baš vi iz HDZ-a te svjedoke koji su protiv vas svjedočili i da kažete kao što ste meni govorili, Pernar pa zašto se ti braniš imunitetom, pa ti Pernar pozovi neka ti sude. Ja vas pozivam, vi javno pozovite te svjedoke i recite im nemojte mijenjati iskaze, nemojte govoriti da se ne sjećate ako se sjećate. Stranka ne traži od vas da ju štitite i pokrivate, stranka želi vratiti 24 milijuna kuna koji su ukradeni iz državnog proračuna i koje ste vi usisali u tu, pa ja ne pa ja ne znam kako to nazvati nego po meni je to kriminalno udruženje, to je za mene kriminalni pothvat, to je za mene zločin protiv države i naroda. I što je najgore, vi ste ti koji svima nama već godinama dijelite lekciju o domoljublju, o Hrvatskoj i držite ruku na desnom srcu, šutite kada se daje minuta šutnje za poginule branitelje, a svojim djelima, svojim djelima, onim što ste napravili protiv naše države zapravo hodate preko njihovih leševa. Dame i gospodo, pokažite da volite ovu zemlju na način da stanete u zaštitu svih svjedoka, ponavljam, s vašeg suđenja, a ne da oni pod vašim pritiskom mijenjaju ploču i odjedanput više nitko nije kriv, niko se ničega ne sjeća itd., itd. Hvala vam. Hvala lijepa. Kolega Pernar i vi ste svjesni koliko ste otišli od teme, ali danas smo jako liberalni. Jedino ste zaboravili spomenuti zaštitu svjedoka protiv psa Mede, to ste propustili. No idemo na replike. Prva je replika uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, dragi gosti. Duboko dirnut izlaganjem našega mladoga kolege Ivana, nisam mogao, a da ne pomislim i na svoju djecu, na svoja tri sina od koja su dvojica nezaposlena mada su već debelo punoljetni, ja njega razumijem ga i u pravu je čak. Potvrđujem njegove riječi kao istinite, a isto to potvrdio je i kolega Maras kada je rekao da u HDZ-u najvećim djelom su bile uvučene neke strukture iz bivših vlasti koje su ciljano došle na valovima domoljublja, stvaranja hrvatske države pa su nam tom istom … kako volite govoriti ufurali se u našu hrvatsku državu i tako u njezine kase, blagajne, pravosuđe, MUP i u sve ostale strukture pa su se tu začahurile kao čirevi unutarnji pa su kontaminirali područje oko sebe, pa su si uzeli Atlantike i ostale firme sjetite se samo čija su to djeca koja su pouzimala bogatstvo ove Hrvatske? Ja ne kažem da u HDZ-u nije bilo onih koji su brojali novce pa je nešto palo dolje, bilo je i kod vas, nije bilo kod mene na frontu na Velebitu što sam vam pričao o onom mom slučaju a niste htjeli slušati. Pa nisam ja, ne ja, nego nisu branitelji hrvatske išli u rat da bi opljačkali Hrvatsku kako puno puta ste voljeli reći i izložiti, sve nas staviti u isti koš. Nisam vam jednom rekao šaraj malo, nemoj po nama. Isto tako zamolio sam te u restoranu kad već govoriš o lopovluku, o prikrivanju pa daj reci slučaj malo i sa one strane, zamolio sam te za izvjesnog kolegu, nisi htio, neću ga spominjati da sam ga sto puta spominjao, gleda me.

rade, ja vjerujem da ni sin od Luke Rajića također ne radi, ali sudeći po njegovim objavama ja vidim tamo luksuzne limuzine, vidim kako se razmahuje novcem dragi gospodine dok mnogi drugi mladi ljudi malte ne bez kune u džepu napuštaju našu zemlju. Ja vjerujem da vaš sin nije jedini u HDZ-u, da vi niste jedini zastupnik čija djeca ne rade, ali čisto iskreno sumnjam da netko tu djecu vodi pod ruku u pučku kuhinju. I mislim da su tu drugi razlozi zašto oni ne rade? I zapitajte se s druge strane ako su pak vaša djeca sposobna i vrijedna i žele raditi a ne mogu naći posao u ovoj državi kao što ste sad upravo napomenuli, tj. pokušali sugerirati zapitajte se kakva je politika koju vodite, zapitajte se. Ako bi vaša djeca htjela raditi a vi kao saborski zastupnik HDZ-a ih niste u stanju zaposliti pa kako će onda netko kome tata nije saborski zastupnik u HDZ-u naći posao? A onda ćete naći odgovor na pitanje zbog čega se autobusima napušta našu zemlju, ali naravno vi ćete tvrditi da je vaša politika dobra, da HDZ vodi Hrvatsku u pravom smjeru a mene koji vam ukazujem da postoji problem, da nešto treba mijenjati meni ćete reći vi ste demagog. A vi ste ti koji ste govorili ljudima dat ćemo vam 1000 eura za novo dijete, otvorit ćemo ne znam koliko stotina tisuća radnih mjesta itd. a mene se proziva da sam demagog, ja lažna obećanja gospodine Culej ne dajem. I žalosno je ovo sve što moram slušati od vas i s čime zapravo samo sablažnjavate hrvatsku javnost. Hvala.

danas smo se više udaljili od teme i cijelo vrijeme pričamo kuda se raspravo savez komunista Jugoslavije, pa svi to znaju u ovoj državi pa ne moramo o tome ljudima pričati. …/Upadica: Nije se raspao, tu neki nisu evo moram priznati, neki su bili mlađi i tako. Mislim da kad raspravljamo o zaštiti svjedoka i o svim tim stvarima pa ljudi moji moramo malo razmišljati da i ove kamere prenose to u javnost i da nas hrvatski narod sluša i da se smije od ovoga što mi danas ovdje pričamo i o čemu razglabamo umjesto da razglabamo stvarno o onoj pravoj situaciji koja u Hrvatskoj je problem to je zaštita svjedoka. Pa ja vas pitam kako danas zaštitit svjedoka u jednom velikom procesu? Nabrojani su procesi, akteri i ja ih neću nabrajati jer ne želim ovdje međustranačke obračune, sudjelovati u tome, gdje mi u Hrvatskoj možemo sakriti svjedoka promjenom identiteta? Pa nas je 4 milijuna pa mali smo, ljudi pa nismo mi Amerika da možemo sakriti jednog svjedoka. Pa koji svjedok nakon prijetnje i uvjeravanja bilo koje naše institucije će vjerovati da će ga netko zaštititi od onih koji su moćni a znate da je osveta jelo koje se jede hladno i da nakon svega toga oni koji stvarno se drže svog iskaza i žele da oni koji su krivi za nešto a pogotovo za pljačku države da stvarno završe u zatvoru, pa ti ljudi, nema takvog čovjeka ovdje vjerujte. Svi imaju djecu, svi imaju nekoga ko im je drag a pritisci su onda na sve te ljude. Ako želimo to stvarno riješiti da svjedoci svjedoče o onome što se je dogodilo onda moramo to kompleksnije, kompleksnije pritom se zabavit i moramo poraditi na institucijama

da ljudi koji nas gledaju danas da se oni smiju. Ali ja vam garantiram možda on dok ovo sluša se smije, ali ljudi koji su politikom te jedne kriminalne grupe ljudi organizirane doveli Hrvatsku do toga da oni moraju kopati po smeću, da nemaju za platiti struju, da ih stišće Hanžeković ovrhama, da se smrzavaju dame i gospodo čekajući u redu na besplatan obrok, koji moraju boce skupljat. Mislite li vi da je njima smiješno kada netko kaže da je HDZ ukrao 24 milijuna kuna i da ih ne želi vratiti i da će ih sudu oslobodit? I kad se ukaže na takav kriminal i da upravo takvi ljudi vode državu i drže lekcije o domoljublju dok oni nemaju za kruh. Mislite li da je njima smiješno to slušati. Ja vam garantiram da nije. Možda vama je, možda i HDZ-ovcima koji ovo slušaju je jer se smiju, smiju se i govore kako smo nadmudrili sustav, kako smo opljačkali državu a ne može nam nitko ništa. I smiju se i kažu dobit ćemo opet izbore, opet će ljudi glasat za nas. Da gospodine, možda se vaš predsjednik stranke, odnosno predsjednik HDZ-a on se možda smije. On se možda smije dok sluša ovu raspravu i misli si pa koja si ti budala Pernaru. HDZ-ovac./… Ispričavam se što niste HDZ-ovac, ali aludiram na to što kažete da se ljudi smiju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Joška Klisovića. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupniče Pernar, u svom izlaganju spomenuli ste jednu činjenicu koja može biti popriličan problem državnom, glavnom državnom odvjetniku a to je da vam je kazao da gospodin Sanader nikada neće biti osuđen. E sad ta činjenica koju ste iznijeli ovdje u Saboru može se tumačiti barem na dva načina. Jedan način je da gospodin Cvitan ne želi voditi postupak na način da gospodin Sanader bude osuđen. Dakle, učiniti sve što je u njegovoj moći da izvede dokaze koje ima kako bi došlo do osuđujuće presude. U narodu se šuška da se povremeno namjerno rade proceduralne greške kako bi onda Vrhovni ili Ustavni sud na kraju mogao presudu odbaciti. No, to je sve …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… dakle teorija kao inspiracija. Ja nemam dokaze za to, samo kažem šuška se. Drugi način kako se može tumačiti vaša izjava je da će gospodin Cvitan učiniti sve što je u njegovoj moći da dovede do osuđujuće presude koristeći sve dokaze koje ima i da ih izvede na pravi zakonski način, ali da netko kontrolira hrvatsko pravosuđe, netko iz sjene. E volio bih da nam kažete tko to kontrolira hrvatsko pravosuđe i da li u stvari trebamo tumačiti vaše riječi na ovaj prvi način kako sam spomenuo ili na ovaj drugi način kako sam spomenuo. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Gospodin Klisović ako se ne varam iz SDP-a, moj uvaženi kolega a što da vam kažem? U ovoj zemlji je veća vjerojatnost da ću ja bit osuđen za kriminal šaranje grafita, nego da će jedna znači vladajuća stranka bit osuđena za krađu 24 milijuna kuna iz državnog proračuna. I da stvar bude apsurdnija, ta vlast koja je u kriminalu ne do grla, nego su potopljeni u kriminalu kao ronilac s bocom koji prevrće zlatne poluge po dnu mora, takva ekipa gospodine dragi procesuira mene, takvi ljudi dižu montirane postupke, takvi ljudi će izvodit svjedoke protiv mene na suđenju. I ja gospodine Klisović za razliku od HDZ-a i gospodina Sanadera ne sumnjam u ishod svoje, zapravo ni ja ni oni ne sumnjaju u ishod naših postupaka. Ja znam da ću bit osuđen, znam da je samo pitanje vremena kada će se u sudnici čuti kriv je, optuženik je kriv. I znam da me Ustavni sud i Vrhovni neće osloboditi. Nemam uopće dvojbe oko toga, a isto tako meni je kao što ste rekli glavni državni odvjetnik nedvojbeno dao do znanja, rekao mi je Ivane to nije do mene. Tako mi je odgovorio, jer se postavlja teza da je on taj koji tobože sabotira istragu. Ma fućka se njemu, nije to do njega osobno, nego se jednostavno radi o tome da je Državno odvjetništvo pod pritiskom da se HDZ-ov kriminal ne procesuira. A kada sam ja bio po optužnici uhvaćen sa sprejem i grafitima tada se optužnica dizala u roku dva mjeseca. Tu su Tu su se ono skidao se imunitet itd. Ali na žalost ovi ljudi kao što je rekao Vlado Gotovac nemaju srama, jer da imaju srama ne bi ovo radili. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Poštovani predsjedniče Sabora, ja isto mislim Pernara ako slušate 30 sekundi da ne buljite u taj mobitel ili tamo ja bih rekao jedanput otvorite uši, vi sebe slušate nikog drugog ja bih rekao ovo. Prvenstveno …/Govornik se ne

pa tko vam sjedi na sudovima, državnom odvjetništvu? Tko su ti ljudi koji su u bivšem sustavu ljude zatvarali zato što su pisali, netko je pričao vic da je Tito farbao kosu dvije godine. Ali tamo mladi, gospoda tamo meni desno i lijevo, mislim desno to je vama smiješno tu, umiru svjedoci. Umiru u Kanadi, Australiji, njih nitko ne pita. A šta ih nitko ne pita? Nitko ne pita za 140 masovnih grobnica u Zagrebu ovdje gdje je poginulo 30000 ljudi. Nitko ne pita za šefa OZNA-e u Bjelovaru gdje imate stotine masovnih grobnica, šuma, lug gdje su ljudi vezani za drva i živo spaljivani. Nitko ne govori o najvećem ekonomskom zločinu u povijesti jugoistočne Europe, to je privatizacija, nacionalizacija o tome se šuti. Selektivna amnezija. Pa kako možete pobiti pola milijarde ljudi i o tome nitko ne govori. Šta je sa novcem mister Varga molim? Šta se događa sa najvećom pljačkom do devedesete gdje su stotine milijuna dolara izvučene na bankovne račune vani i sad se vraćaju natrag direkt stranu investiciju. Tko je arhitekt privatizacije i pretvorbe? Tko su ti ljudi? Tko je najbolje znao cijenu poduzeća na otvorenom tržištu? Pa centralni komitet, danas vam vlada …/Govornik se ne razumije./… nije im bitno u kojoj su stranci. Zašto su jedine zemlje u Europi koje nisu provele lustraciju, zakone post komunističke EU Slovenija i Hrvatska. To je zašto nema istine, zašto nema katarze. To je zašto danas slovi jedan čovjek ovdje, govori o holokaustu, a nitko u Hrvatskoj nije čuo riječ holodomor, gladomor.

zločini nisu procesuirani, ja ću vam dati odgovor. Zato jer u DORH-u postoji redoslijed prioriteta odnosno kada je pitao kolega Lacković, gradonačelnik Đurđevca, on je pitao Dinka Cvitana, a zašto se ne procesuiraju ratni zločini, zašto se recimo vi da ga pitate zašto se ne procesuira, točno ovo iz komunizma svi ti zločini. … /Upadica se ne razumije./ … Ubojstva, ovo što ste govorili da su vezali ljude za drva i žive spaljivali. … točno e i ekonomski zločin, krađa zapravo otimanje privatne imovine, zašto se to ne procesuira. On je rekao na to pitanje, odgovor nemamo resursa. Znači za određeni kriminal resurs nama, ali za moje grafitiranje resursa ima. Zapitajte se gospodine Glasnović da li je prioritet ove Vlade da se vrati oteta imovina u komunizmu, da se komunistički zločini kazne, da da svjedoci na suđenju HDZ-u govore istinu, a ne da pod pritiskom mijenjaju iskaze i pate svi od kolektivne amnezije ili je prioritet gospodina Plenkovića nešto drugo. Kada sam tu bio dva dana prije mojeg izbacivanja iz Sabora, na moju nevjericu premijer Plenković je rekao da će prioritet ove Vlade biti ne borba protiv korupcije, ne zašita svjedoka, ne zaustavljanje bijega mladih ljudi iz zemlje, ne deblokada računa, ne promjena monetarne politike, ne on je rekao prioritet će biti borba protiv vas iz Živog zida, da vas ne bude u konačnici, a on je pričao tobože politička borba. Iako ja kada čujem politička borba iz usta HDZ-a o tom po tom, je rekao cilj je da vas u ovom Saboru ne bude gospodine dragi. To je prioritet ove Vlade i od takve Vlade ne možete ništa dobro nažalost očekivati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče. Govorim o vrlo bitnom zakonu zaštićenih svjedoka, tj. mogućnost produženja zaštite svjedoka. Mene najviše zanima, evo prije kao građanina, sada kao zastupnika, koji su učinci dosadašnjih zaštićenih svjedoka? Da li oni uopće postoje? Možda ima neka analiza. Znam da tu ima tajnosti podataka, ne znanima me broj tih ljudi, ako je to tajnost, ali me zanimaju učinci. Ja mogu krenuti iz svoga kraja i onoga što sam radio po pitanju kriminala i korupcije na lokalnoj razini, a ovo se uvodi zbog smanjenja kriminala i korupcije tj. razrješenja određenih problema u kriminalu i kaznenim postupcima. A više bi jedan zakon promijenio i riješio korupcije i kriminala u Hrvatskoj, to je ključni zakon, a to je Zakon o porijeklu imovine. Zašto? Zato što imamo nema ideologije kriminal, ni lijeve, ni desne, ni centra, to je umreženost. Zakonom o porijeklu imovine jednostavno bi se vidjelo kako neki ljudi npr. iz moga kraja '90.-tih, '85. ili … nisu imali pet kuna u džepu, danas su milijuneri, danas ne znaju šta imaju ili su sposobni, ili su dobili loto. Neku veliku sposobnost u tih ljudi ne vidim, ali eto možda su dobili. To bi vrlo lako porezna provjerila. Znači ovdje je bitno učinci zaštićenih svjedoka. Oni su vrlo bitni u procesima, međutim ja ne znam koji su učinci jer je to nevidljivo. Vidim da pravosuđe ne funkcionira, policija odradi svoj dio posla, uputi na Državno odvjetništvo. vrlo malo poduzima i ako poduzme ne znam šta se događa, pravosuđe sudi. Kada bude važeća presuda, pravomoćna Ustavni sud je poništi sa svojim odlukama, prema tome, ne vidim uopće čemu funkcija zaštićenih svjedoka ako nema rezultata. Ovdje je cilj da se riješi rezultat da se smanji korupcija i kriminal i zasigurno ova intencija ide tome i naravno da je to numerički dobro i da je to dobro da imamo u zakonu da su ljudi zaštićeni koji će u biti biti tajni svjedoci u određenim postupcima gdje je nanesena šteta kriminal i korupcija Hrvatskoj državi. Kada promatramo s te strane zasigurno moramo ući i u ovaj problem samog Državnog odvjetništva i tijela istraživanja tj. koja istražuju, policija kada odradi svoj posao. Zaista se postavlja pitanje evo ja osobno mogu kazati da sam digao kaznenu prijavu protiv prve jedne veće pljačke i kriminala, to je gdje novac za oružje novac, za kupnju oružja, za obranu cetinskog kraja iz '91. godine u samim pripremama za obranu cetinskog kraja. Ti novci su bili namijenjeni u biti za potres, pa su prenamijenjeni za naoružanje. Nikada, pet kaznenih prijava sam digao, ja još nemam rezultate. Govore, zastara, nije zastara, koliko znam donesen je zakon o nezastarijevanju kriminala u privatizaciji i ratnog profiterstva, međutim ta prva najveća pljačka na Sinju i cetinskoj krajini dok su momci ginuli na terenu bez naoružanja novac je sjeo u nečije džepove i sada su to tajkuni. Ne gospodine, kao što je prije moj kolega Pernar govorio, samo iz HDZ-a ili SDP-a to su udružene skupine dobro povezane. I zasigurno kada se radilo o mom imunitetu ja sam tražio da se ne skine imunitet, druge kolege traže da mi se skine imunitet, drugi da ih se zaštiti. Pa ja ne vidim ovdje razloga i u slučaju sinjskog autoprijevoza, osobno sam suđen tj. osobno su dizane kaznen prijave protiv mene. Nisam se bojao ali to je pljačka, Dalmatinka Sinjska, samo na mom području cetinskog kraja mikropodručju Hrvatske da je procesuira sve koji su metnuli u džep novac i uzeti im novac pa mi bi mogli kupiti INA-u a govorimo o mikropodručju, neću govoriti o splitskom bazenu, neću govoriti o dalmatinskom bazenu i šire. Znači osobno sam dosad digao desetak takvih kaznenih prijava osobno imenom i prezimenom ne tajno ni zaštićeno i naravno da jedva čekam državnog odvjetnika ovdje da dođe šta je poduzimao po prijavama policije, po prijavama, oni kažu da je sve u redu ali novac nema. Sve je u redu što se tiče oružja, sredstava tih ali novca nema, di su novčići? Zato je pitanje učinkovitosti zaštite svjedoka. Pa mi imao zviždače, evo zviždačica gospođa Balenović je govorila u vremenu o problemima o INA-u ili druge zviždačice. Da li su opće zviždači zaštićeni i njihova hrabrost da javno i glasno kad kažu problem o korupciji, kriminalu da li smo mi … to, nismo, da li se drži do tih ljudi, ne drži. A to su hrabri ljudi, odvažni ljudi i zasigurno i mi kao Parlament trebamo poticati i štititi. Još jednom uvaženi tajniče znam da policija mora odraditi svoj dio posla i procesuira kod zaštite svjedoka, tako je i nama saborskim zastupnicima mora biti jasno koji su učinci u RH, oni su nikakvi, ja ih ne vidim. U slučaju INA-e ih ne vidim, INA je neprijateljski otuđena, predata u mađarske ruke, nitko nije presuđen a imamo na stotine svjedoka da je bio kriminal, možda i tajnih koji se žele zaštititi svjedoka, međutim nemamo, nemamo nikakav rezultat, nemamo presudu tako u brojnim drugim slučajevima pljački, privatizacija rekao sam i mikro i na većoj razini. Što se tiče tajnih svjedoka u Domovinskome ratu i ratnih zločina tu je sustav zakazao apsolutno do kraja. Dok smo se bavili proganjanjem najistaknutijih sinova, … jedni se bavili proganjanjem, drugi su raspisivali tjeralice dotle su četnici silovatelji slobodni. Evo danas je godišnjica … velikog zločina kod Knina gdje su četvero, obitelj cijelu oca, majku i dvoje djece ubili i zapalili, gdje SAO Krajina, milicija njihova delegirala na to i sad su ti slobodni u Srbiji ljudi. Imamo 23. poglavlje, još jednom molim sve, gdje je omogućeno da se otvore pregovori u 23. poglavlju Srbiji gdje je jurisdikcija ostaje nad hrvatskim braniteljima. Tim se institutom daje, kao mali Haag je a gdje će ovi silovatelji hodati slobodno i po Hrvatskoj i po Srbiji. Ja mislim da se to izokrenule stvari, smatram i tražim da jednostavno trebamo tu sav napor dok Srbija ne ispoštiva naše naše mrtve, nestale, jel znaju gdje su i drugi je problem ta pravna jurisdikcija tj. jurisdikcija univerzalna nad područjem Hrvatske gdje se izokreće istina, gdje bi u biti agresori sudili po prvi put u povijesti žrtvama. To je jedan od velikih problema u ovome trenutku a poglavito kad znamo tko je tamo na čelu, da su na čelu pomagači zločinca tj. četnici na čelu Srbije Nikolić i Vučić. Znači naš pravni sustav mora zaštiti i izboriti se unutar EU kad mi znamo kad smo išli u EU da smo morali, da su se brojni dokumenti u Haag slali tajno i netajno i zaštićeno i zasićeno pa i naš bivši predsjednik Stjepan Mesić koji dostavlja dokumente kako je htio, iz ureda pa su čak kamere snimile kako ulaze strane kamere u arhiv arhiv dokumentacije na Pantovčaku šta je katastrofa i to nije procesuirano. Znači nismo zaštitili temeljna ljudska prava i najistaknutije sinove koji su branili ovu domovinu nego smo ih proganjali dok su drugi pljačkali sve resurse. još jednom ponavljam, svi zakoni koji nemaju učinkovitosti on je dobar kao što je ovaj Zakon o zaštiti svjedoka i trebamo štititi svjedoke. Jedino što bi bilo dobro i šta bi trebalo, koji bi zakon trebali jednoglasno donijeti to je zakon o porijeklu imovine pa oni što imaju da vidimo kako su došli do toga. Hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mare Kristića. Izvolite. **Kristić, Maro (MOST)** Poštovani kolega Bulj, potpisujem sve što ste rekli u ovoj današnjoj raspravi po pitanju ovog prijedloga zakona. Spomenuli ste Zakon o porijeklu imovine, ja bi vam samo napomenuo da i u sadašnjem zakonskom okviru nije problem utvrditi nesrazmjer imovine i upravo na našu inicijativu prilikom donošenja cjelovitog Poreznog zakona odnosno porezne reforme je taj porez na nesrazmjer imovine koji je dosada utvrđivan po sramotno niskim kojom se dosada i oporezivala zakonito stečena imovina je povećan na 52%. Dakle nije nikakav problem, samo mi svi građani građani RH koji imamo saznanja i u čijoj blizini se kreću ljudi za koje smatramo da su stekli imovinu na sumnjive načine možemo izvršiti prijavu institucije porezne uprave mogu na koji način je stečena imovina tih ljudi, ta imovina će se onda oporezivati po stopi od 52% a ukoliko je ta imovina i postoji indicija da je ona stečena na nezakonit način oni također podliježu i kaznenom progonu i postoji mogućnost oduzimanja takve imovine. Dakle podržavam inicijativu da se donese jedan takav zakon međutim postoje i sada mehanizmi ali treba poticati građansku hrabrost svih naših građana da prijavljuju takve anomalije u društvu i vjerujem da bi se i kroz takav jedan postupak značajno smanjio deficit, proračunski deficit RH i svi oni problemi koji tište građane RH. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Kristiću slažem se s vama da imaju sad nekakva određeni mehanizmi ali postoji i zastara, znači 6 godina čini mi se. Znači ovo što je prije 2011. šta su ukrali, ukrali su. Nema zastare. Ne može onaj tko nije imao pet kuna prije 20 ili 25 ili 30 godina da nije to stvorio svojim radom ili dobio na lotu, a činjenica da nisu, a nije prikazao da ne more stvoriti svoja carstva. Zasigurno nisu stvoriti niti je bilo …/Govornik se ne razumije./… a niti su po duhu svetome to dobili. Dobilo se znači u privatizaciji gdje se izvršila pljačka i tajkunizacija, a u drugoj fazi Zakonom o predstečajnoj nagodbi u biti druga politička opcija je samo ozakonila i pomogla svojim sudrugovima i zasigurno treba Zakon o porijeklu imovine i na taj način vrlo ćemo jednostavno riješiti problem. Vidjet će se nesrazmjer prihoda tih ljudi koji imaju ogroman novac i ogroman kapital, ogroman broj nekretnina i problem bi bio jednostavno riješen. Znači Zakon o porijeklu imovine je ključ svih ovih problema. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, vi ste svoju raspravu proširili sa teme koja je malo uža vezano za zaštitu svjedoka pa ste spominjali i pljačku koja je provedena kroz privatizaciju. Ono što želim naglasiti, a vjerujem većina kolega ovdje u Saboru u razgovoru sa građanima je doživjela to pitanje, to je nekako najčešće pitanje koje građani postavljaju. Kaže zašto niste pozatvarali lopove? Kako je to moguće ovo što vi govorite da se netko preko noći obogati? Znate kako je to moguće? Čak mislim da tu ni Državno odvjetništvo nije moglo puno učiniti jer je kod nas jednostavno krađa bila legalizirana. Zakonima o privatizaciji vi spominjete cetinski kraj. Ako dođete na područje i moje županije tamo ćete vidjeti da su određeni ljudi preko banaka došli do svih poduzeća tzv. menadžerskim kreditima, davali su kredite koji se nisu mogli vraćati i na taj način su došli do imovine Svaki računovođa vam može reći samo treba pratit trag novca, pa se lako dođe do toga kako je novac došao. Pa jedna od velikih prodaja u našoj bližoj povijesti je prodaja mljekarske industrije se zapravo, njena baza je bila na ilegalnom novcu koji je stizao iz Bosne. Riječ je o njemačkim markama, a odavde se kamionima vozili bezvrijedni dinari u to vrijeme. Poduzeće „Gaj“ u Slatini, znate nije on jednom opljačkano, ono se pljačkalo sustavno. Zakonima koji su donošeni iz njega su isisani na milijune kuna i na kraj je to poduzeće I sad na kraju spomenuli ste INA-u. Sve vam je počelo još tamo sa 2 porodice Majer i Marić, njima je NDH oduzeo to, poslije nacionalizacijom im to nije vraćeno. Na kraju smo došli i do toga evo da smo prodali Mađarima. Dakle, nekako ispadne ona narodna izreka oteto – prokleto.

u biti kazao da ovim Zakonom o zaštiti svjedoka ima dobru intenciju. Znači proširiva se taj, veća zaštita ljudi koji žele još veću zaštitu, koji žele svjedočiti, a sve se radi u svrhu smanjenja korupcije i kriminala na području Republike Hrvatske. Međutim, mene zanima koliki su učinci do sada bili ti zaštićenih svjedoka? Ja ih ne vidim. Zato sam spomenuo da bi Zakonom o porijeklu imovine bili veći učinci, jer jednostavno netko tko nije imao pet kuna u džepu da ga je bilo istrest danas ima milijarde. Možda je čovjek stekao, ne svi, ja ne govorim. Ima ljudi koji svojim radom, sposobnošću zaista došli do bogatstva i zapošljavaju ljude i treba te ljude poticati. Međutim, ima onih koji su stvarno iskoristili umreženost sustava. Evo žao mi je šta ovdje kolega Maras nije, imam mu par stvari a malo prije mi je spomenuo baš a propos ovoga zaista kada se krvarilo i ratovalo tada su oni umreženo i sustavno opljačkali Hrvatsku. To je vrlo, ono što je otišlo na tajne račune to ćemo teško otkriti ili se potruditi, ali šta je legalno zasigurno se mora jednostavno otkriti nesrazmjer sredstava i nekretnina i ostalih svega što je u vlasništvu i pokretnina i zasigurno bi to bio najbolji način i najjednostavniji način da se riješi ovaj problem. Pa pogledajmo ne samo zaštićene svjedoke. Spomenuo sam vam zviždače. Evo gospođu Balenović sam spomenuo, bilo je i drugih. Oni su upozoravali na probleme u INA-i, na probleme u drugim tvrtkama. Ali na žalost oni nisu zaštićeni, njih moramo zaštititi. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Miro slažem se upravo sa ovim dijelom vašeg izlaganja gdje ste rekli da sustav treba puno bolje zaštititi svjedoke. Međutim i ljude koji na vrijeme upozoravaju na nepravilnosti. Jednostavno smatram da je nedopustivo da nam se događaju slučajevi kao što smo imali u slučaju tadašnje županice Martine Lovrić Mercel ako se ne varam kada je upravo njena zaposlenica upozoravala na nepravilnosti koja je zbog toga dobila otkaz, a malo nakon toga i njen suprug. Dakle, mi smo jednostavno financijski uništili jednu mladu obitelj koja je u biti upozoravala na nepravilnosti

su upozorili javnost, jednostavno su prepušteni sami sebi i to nije dobro. Te ljude treba zaštititi. Oni su to javno, nisu bili zaštićeni svjedoci. Gospođa je koliko se sjećam javno kazala i o tome i govorim da znači ideologije ili stranke kriminal bilo HDZ, bilo SDP, bilo ili mi u centru. Znači to je pitanje uvezanosti kriminala, naše kolege naglašavaju samo jednu stranku dok drugu amnestiraju, a u biti to je apsolutna umreženost a vidimo na slučaju gospođe, ove što je izgubila posao u slučaju Merzel slučaj u Sisku, što znači da kriminal nema ni vjeru, ni naciju, ni stranku. Kriminalac je kriminalac. Zbog toga pozivam sve ovdje da jednostavno riješimo jednim zakonom kojega ću osobno i dati u proceduru, nadam se da ćete svi prihvatiti Zakon o porijeklu imovine, kroz Poreznu upravu jednostavno će se utvrditi razlika onoga što ima i onoga šta je zaradio. Hvala lijepa. I moremo kupiti dvije INA-e i MOL i Bijele noći. Hvala lijepa. Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Anđelka Stričaka. Izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Kolega Bulj. Pa vi ste u svojoj raspravi naveli da ste do sada digli nekoliko prijava vezano za osnovane sumnje za počinjenje kaznenih djela, pa između ostalog i za nestanak novca za kupnju oružja za obranu naše domovine. Naveli ste da niste dobili nikakav odgovor. Pa evo kolega Pernar tvrdi da je u kontaktu sa glavnim državnim odvjetnikom i da glavni državni odvjetnik njemu javi protiv koga će se voditi postupak, protiv koga obustavlja i slično. Pa ne bi li bilo zgodno da se pozove glavni državni odvjetnik u Sabor i da svima prezentira tko to njega traži da se protiv određenih osoba opstruiraju postupci. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Ja bih se složio s vama da dođe državni odvjetnik i da ga gospodin Pernar ili netko od nas upita i ja za ovaj svoj slučaj i pitat ću ga. Dobio sam nekakav nesuvisli odgovor, da je to već bilo suđeno, a u biti taj novac nije vraćen. To je novac bio u biti u najtežem momentu Hrvatske države, to je novac bio za kupnju oružja. To su bila teška vremena. Taj novac je nestao, to je činjenica. A odgovori bila je procedura, nije bila, pravosuđe je pogriješilo u nekakvim svojim proceduralnim, koga to zanima? Gdje je novac? To je pitanje. I naravno da bih se složio s vama apsolutno da državni odvjetnik, koliko znam bit će uskoro izvješće i da o ovome svemu treba pitati, pa da ću dobiti prigodu i kolega Pernar upitati i da ovo da li je rekao da neće biti Sanader osuđen da je to suđenje bez veze, pa valjda će moći to posvjedočiti. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. S time smo završili i replike. Ovime zaključujem raspravu. Naravno, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Vi ste vidjeli danas da sam ja namjerno, ja sam to i rekao unaprijed ću biti vrlo liberalan i nećemo se držati striktno teme, ali vam svima stavljam na dušu da preko vikenda razmislite jeli to najbolji način, primjerice da kada govorimo o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka da onda govorimo o navodnim intimnim razgovorima gospodina Cvitana i pojedinih zastupnika, o psu Medi, Bijelim noćima i raznim ostalim

1. veljače u 9,30 sa točkom 4 uobičajenom našeg dnevnog reda. Hvala vam lijepa.